Прошу приготуватись до реєстрації і прошу провести реєстрацію, будь ласка.

Успіху вам у боротьбі за українську державу! (Оплески) І також, колеги, сьогодні своє професійне свято відзначає українська поліція. І я від щирого серця хочу привітати всіх нас, особливо наших правоохоронців, з Днем Національної поліції України. Створення Національної поліції в 15-му році – це не тільки зміна назви, це докорінна трансформація правоохоронного органу і одна з найбільш успішних реформ сучасної України. Вітаю зі святом. Слава українській поліції! Вітаємо, колеги. Нагадаю, сьогодні, в середу, 30 хвилин виступів від народних депутатів, для виступів з внесенням пропозицій, заяв і повідомлень. І я прошу усіх, хто має намір взяти участь в обговоренні, приготуватися до запису. Прошу провести запис на виступи від народних депутатів.

Першим до слова запрошується Павло Кишкар. Передає Кривенкові. Будь ласка. 10:07:04 КРИВЕНКО В.М. Віктор Кривенко, Народний Рух України. Шановні колеги, ви знаєте, що Президент випустив указ "10 років української мови". Мабуть, краще було б зробити рік української мови, щоб було, з кого запитувати про результати, але добре, що є цей указ. По цьому указу треба протягом одного місяця уряду було сформувати робочу групу, куди закликати фахівців, і протягом двох місяців треба було зробити постанову про розвиток української мови. Ми зібралися на брифінгу разом з Павлом Юхимовичем Гриценко, це директор Інституту української мови, член Народного Руху України, з Ющуком Іваном Пилиповичем, по підручникам якого вчилися всі вищі навчальні заклади. І було символічно, коли один з журналістів витягає книжку "Українська мова" і підходить за автографом до Івана Пилиповича. З Ларисою Ніцой, яка невтомно бореться за захист української мови. Ми провели 15 днів тому брифінг, на якому сказали, що уряд так і не закликає фахівців до цієї робочої групи і що ми дуже переживаємо, що буде зірвано створення програми розвитку української мови. Тому ми закликали колег-депутатів, закликали всіх небайдужих давати пропозиції до програми розвитку. На сайті rukh.team є окрема вкладка, де і зараз це можна зробити. І що ми за 20-22 дні зберемо пропозиції? згрупуємо їх і передамо уряду, щоб у нього було ще 20 днів для створення створення цієї програми і для її прийняття, і для того, щоб справді вона містила в собі реальні пропозиції. Вчора було засідання вченої ради Інституту української мови. Ми чекаємо на їхні пропозиції. Так само закликаю колег депутатів подавати свої пропозиції, це спільна ініціатива має бути. Ми оголосили про створення міжфракційного об'єднання. До мене звернувся Іван Омелянюк, голова "Руху за українську мову", який дуже багато проводив акцій, організовував, щоб ми утворили міжфракційне об'єднання "За мову". І закликаю колег, кому ця тема цікава, небайдужа, долучатися, ми сьогодні-завтра будемо вже її реєструвати. Я думаю, що ні для кого не таємниця, що ми послідовно захищаємо українську мову, що ми є співавторами законопроекту про українську мову на радіо, пояснюємо прагматичну роль мови, що у Тернополі, Івано-Франківську немає "руського мира" не тому, що там стоять ядерні боєголовки чи ці області є членами НАТО, а тому, що там український культурний простір, тому що мова є основою національної культури, національна культура є основою бажання мати свою державу. І коли мову руйнують, людина стає носієм іншої культури і як наслідок носієм замовлення іншої державності на цій території. Тому наші сусіди так агресивно б'ються за свою мову, так її просувають, розвивають у першу чергу, тому що за цим стоять неприховані плани по анексії частини нашої території, і ми це бачимо зараз у нашій війні з ....... Тому закликаю колег, будь ласка, долучайтеся. Дякую. Дякуємо, шановний колего. І до слова запрошується Олександр Вілкул, якому передає право виступу його колега народний депутат Колєсніков. Будь ласка, пане Олександре. Шановний народе України, пам'ятаєте, як саме у липні 89-го року відбулися масштабні страйки шахтарів. Пройшло рівно 29 років і знову по всій країні піднімаються протести саме шахтарів. Для погашення боргу перед працівниками державних шахт ми вимагаємо прийняти законопроект 8362, де передбачена і виплата заробітної платні шахтарям, і розвиток останніх 33 державних шахт, що ще працюють, бо, якщо вони зупиняться, то ми будемо вимушені купляти вугілля не лише в Пенсільванії, а навіть у любому мумбу-юмбу. Завтра буде інша розмова, бо люди, які не бояться працювати на глибині в півтора кілометри, прийдуть до стін Верховної Ради. Це ганьба, коли уряд країни, в якої одні з найбільших запасів вугілля в світі, зустрічає баржі з американським вугіллям співами Гімну, а своїм зарплату навіть не платять. Вони, діюча влада, втратили зв'язок з реальністю. Як можна говорити про її адекватність, якщо декільком чиновникам державного підприємства НАК "Нафтогаз" виписують більше мільярда премій це більше ніж заборгованість по зарплаті тисячам шахтарів. І ці менеджери вже більше 20 мільйонів доларів отримали, а шахтарі голодують. Я постійно зустрічаюсь з громадянами по всій країні, і вони в люті від того, що відбувається. Вже не вірять в фальшиві перемоги і в Україні і навіть у Європі. Про це говорять цифри. Прямі інвестиції з ЄС в українську економіку впали в півтора рази: з 41 мільярда доларів в 2013 році до 27 в 2017-му. Це реальна відповідь Європи на справжній стан речей, корупцію, війну та неефективність влади. Важливо розуміти, інвестиції знижуються, але західні банкіри чекають, коли ця влада остаточно доб'є країну, щоб купити тут все за безцінь, в тому числі і, перш за все, землю. Щоб виправити ситуацію необхідно змінити владу на виборах та стати максимально прагматичними у розвитку економіки. Вимагаємо негайно прийняти розроблені нами законопроекти з підтримки промисловості і виводу країни з кризи, а першочергово – 8362 – про виплати і зарплати шахтарям. Досить знущатися над людьми. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Михайло Бондар, якому передає свій виступ народний депутат Гаврилюк. 10:13:23 БОНДАР М.Л. Дякую. Бондар Михайло, 119 виборчий округ, голова підкомітету вугільної промисловості. Вже третій день біля Володимир-Волинська на шахтах на Волинщині голодують шахтарі. Голодують із-за того, що не виплачується заробітна платня. Закону, який тільки що вже згадували – 8362, немає в порядку денному, на жаль, на цей тиждень. Але вчора я проводив перемовини якраз з членами бюджетного комітету, і є дуже великий шанс, що сьогодні він буде розглянутий на комітеті, і все-таки я надіюся, що винесеться позитивне рішення і включать його в порядок денний на четвер. Дійсно, спілкуючись з головами профспілок, вони запевнили мене, що завтра під стінами Верховної Ради збираються знову ж таки шахтарі на мирну акцію в підтримку якраз цього законопроекту 8362. Я все-таки ще раз хочу звернутися до членів бюджетного комітету, щоб сьогодні, по-перше, на підкомітеті розглянули цей законопроект і включили в порядок денний його розгляду в комітеті. Я постараюся сьогодні бути як автор цього законопроекту буду присутній, розкажу всі ризики, "за", "проти" цього законопроекту. Але хочу наголосити, що кошти, які закладені в цьому законопроекті, якраз підуть на придбання обладнання для очисних прохідницьких вибоїв, на придбання стаціонарного обладнання і невеличка частина, там 200 мільйонів, якраз піде на погашення заробітної платні. Я ще раз наголошую, якщо ми не будемо модернізовувати шахти, якщо ми не будемо вкладати в оновлення оцього якраз обладнання, нам нічого не вдасться, нам прийдеться з року в рік дотувати ті шахти. Якщо ми вкладемо і дамо їм можливість в подальшому заробляти самим на себе, ця проблема і буде тоді вирішена. Люба реформа, любий закон без підкріплення фінансового, нам не вдасться його реалізувати. Тому я буду закликати, ще раз таки, бюджетний комітет прийняти його, включити на четвер цей законопроект 8362 в порядок денний і проголосувати в нашій сесійній залі Дякуємо вам, шановний колего,

Дійсно, третій день шахтарі з шахти №10 "Нововолинська" не піднімаються з забою, вимагаючи заробітної плати за квітень, травень, червень. Коли мене запитують мої виборці, коли ж ми все-таки спробуємо добудувати шахту і вирішити ті проблеми, я кажу, на жаль, ті інструменти, які ми застосовуємо до цього часу були неефективними: виступи, брифінги, пікетування і так далі. Я хочу звернутися до присутніх тут депутатів, щоби приєднувалися до мене спробувати в п'ятницю потримати за горло Ігоря Насалика. Це боягуз, який два з половиною роки боїться приїхати на Волинь і зустрітися з шахтарями. Це міністр-боягуз, який отримав завдання (не знаю звідки) знищити вугільну галузь на Волині. Мало того, що він не приїжджає, раз, мало того, що системні невиплати зарплат не дають коштів на осучаснення обладнання. Головне питання, людина не має розуміння, як розвивати далі вугільну галузь безпосередньо на Волині. Прикро про це говорити, що і Володимир Гройсман мав би звернути увагу, було декілька моїх особистих звернень, візьміть за шкибарку Насалика, заставте його поїхати на Волинь, зібрати шахтарів, зібрати профспілки, зібрати місцеве самоврядування, спробувати знайти варіанти виходу з цієї ситуації. На жаль, нічого не відбувається. Дійсно, завтра тут будуть волинські шахтарі, але у мене особисто як їхнього депутата немає аргументів. Я не буду їх закликати в черговий раз приїжджати і так далі. Вихід один – мирний похід шахтарів Волині і Галичини до Києва. Будемо йти пішки для того, щоб заставити Насалика приїхати до нас, для того, щоб він, хоч принаймні за 2,5 роки сказав, що він бачить, як він збирається виходити з ситуації. Мені дуже прикро говорити про те, що в цьому залі ми тільки клянчимо у уряду якісь подачки, от заборгували за три місяці, гроші повернуть – системного підходу немає, на превеликий жаль. Шахту № 10 треба добудувати, до шахтарів треба повернутися обличчям, а не ховатися в кущах. Дякую. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. До слова запрошується народний депутат Андрій Іллєнко. Будь ласка, пане Андрію. Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Шановні українці, сьогодні Верховна Рада повинна, на наш погляд, погляд "Свободи", негайно реагувати на ту ситуацію, яка склалася в місті Києві, а саме навколо Поштової площі, де, як ви напевно знаєте, були знайдені унікальні історичні пам'ятки нашої славетної історії, нашого княжого давнього Києва. По суті, ціла вулиця, яка збереглася з тих часів, якій вже тисячу років. І в той же час ми бачимо, що міська влада на чолі з Кличком і більшістю в Київраді, вона фактично призвела до того, що зараз там знаходиться забудова чергового торгово-розважального центру, і фактично ця унікальна історична пам'ятка може бути просто знищена вщент. І замість того, щоб популяризовувати нашу історію, замість того, щоб робити музейний простір, замість того, щоб залучати таким чином туристів, як це робить весь світ, маючи тим більше таку унікальну спадщину, яку маємо ми і має Україна, і має Київ, фактично у варварський, в брутальний спосіб це намагається знищити в догоду купки купки ділків, які просто хочуть побудувати чергову комерційну нерухомість і плювати вони хотіли на Київ, плювати вони хотіли на киян, на, взагалі, Україну. Тому необхідно це зупинити. відповідно вчора Верховна Рада включила в порядок денний проект постанови, який це питання має врегулювати. І ми, представники "Свободи", зокрема, з колегою Юрієм Левченком, теж депутатом від Києва подали відповідний проект постанови альтернативний, де ми пропонуємо чітко визначити і чітко врегулювати це питання. Зобов'язати Кабінет Міністрів вжити необхідних заходів для збереження об'єктів історико-культурної спадщини на Поштовій площі в місті Києві. Занести об'єкт культурної спадщини у відповідну категорію "Пам'ятки національного значення". І головне – створити Національний музей, центр середньовічного міста на території відкриття пам'ятки на Поштовій площі в місті Києві і, відповідно, унеможливити будь-які будівельні процеси на цій території. Щоб там був музей, щоб там люди могли дивитися на нашу історію, на унікальні пам'ятки. Це те місце, де князь Володимир хрестив Русь, саме хрестив киян, почалося Хрещення Русі саме з цього місця. Це місце, де річка Почайна впадала в Дніпро колись, і саме там була давньоруська вулиця київська і зараз її просто хочуть знищити. Якщо Київська міська влада не може це питання врегулювати, то давайте тоді Верховна Рада візьме це питання і зупинить це безглуздя, яке зараз там відбувається, захистить нашу історичну пам'ять. А взагалі я звертаюсь до киян, нам треба перестати терпіти цю владу мародерів і людей, які взагалі не розуміють, що таке Київ, що таке наше місто. Гнати треба їх всіх в шию і має бути та влада в Києві, яка є київська і яка буде підтримувати нашу історію, захищати нашу пам'ять. Дякуємо. Будь ласка, до слова запрошується Сергій Соболєв, якому передає свій виступ його колега Сергій Євтушок. Будь ласка, пане Сергію. Шановні колеги! Залишилось 8 місяців до виборів Президента України. А ті ігрища, які відбуваються навколо формування Центральної виборчої комісії внесення змін до законодавства, яке пов'язане з виборами, яке ми тут ухвалили в першому читанні, я маю на увазі, Виборчий кодекс, фактично не дають підстав оптимістично дивитися, що є бажання змінити ті норми, які застосовувались при виборах Президента ще Януковича і які дозволяли фальсифіковувати результати виборів. Фактично ми на сьогодні є в стані, коли Центральна виборча комісія і окремі її члени від 5 до 3 років є нелегітимними. Якщо це влаштовує нинішнього Президента України, що дає можливості контролювати Центральну виборчу комісію в незаконний спосіб, нас, фракцію "Батьківщина", це не влаштовує. Ми звертаємо увагу парламенту і Президента на те, що Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила відповідно резолюцію вже вкотре про те, що представництво в Центральній виборчій комісії повинно бути всіх партій, які мають фракції в парламенті. Це чітка норма, яку вимагають від України наші міжнародні партнери, невиконання цієї норми веде за собою санкції, які будуть накладені на Україну. виборчою комісією? Не зрозуміло. Така сама історія: чому не вноситься на розгляд питання, яке пов'язане з внесенням змін і доповнень до всього законодавства України, пов'язаного з виборами, і перш за все, з виборами Президента. Чи знову тягнуть до останнього, щоб в останній момент пробувати вносити зміни, які вже ніхто не проконтролює, де можна буде ловити в мутній воді комусь непотрібну рибку. Ми цього не допустимо. І фракція "Батьківщина" вимагає внести відповідний перелік із 13 кандидатів, як цього вимагає законодавство України і міжнародне право, і затвердити новий склад Центральної виборчої комісії, і перейти до розгляду законодавства, яке пов'язано з виборчим процесом. Дякую. Дякуємо вам. І до слова запрошується, я так розумію, Віктор Галасюк, якому передає право на виступ його колега Олексій Кириченко. Будь ласка, пане Вікторе. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, вчора парламент зробив дуже важливий крок на захист національних інтересів України. Було прийнято Закон про криміналізацію контрабанди лісу-кругляка і збереження українських лісів. Ви знаєте, що ми в парламенті вибороли 10-річний мораторій на експорт лісу-кругляка з України. Він сьогодні діє. Він сьогодні вже збільшив інвестиції в галузі вдвічі, створив десятки тисяч нових робочих місць, збільшив несировинний експорт. ви самі бачите, що, на жаль, є випадки системні контрабанди лісу-кругляка, коли під виглядом дров його везуть за кордон, а разом з цим лісом, з сировиною їдуть робочі місця українців, доходи українців, добробут і перспектива. за ініціативою Радикальної партії прийнятий стратегічно важливий закон, який, по-перше, встановлює жорстку кримінальну відповідальність – до 12 років тюрми за контрабанду лісу-кругляка, по-друге, забороняє контрабанду дров, дров, забороняє вивезення дров з України, тому що під їх виглядом везуть, в тому числі, і кругляк. Україна має всі можливості для того, щоби зробити з цих дров паливо всередині країни. Нам потрібно паливо. Не купувати за кордоном імпортний газ, імпортне вугілля, а робити, в тому числі, власне біопаливо і на цьому забезпечувати енергонезалежність країни. Також в цьому законі є надзвичайно важлива норма, яка, по суті, знімає всі питання, всі потенційні претензії до України з боку міжнародних торгівельних партнерів щодо відповідності мораторію нашим торгівельним угодам. Тобто це означає гарантію збереження мораторію на експорт лісу-кругляка. Збережемо український ліс розвинемо українську промисловість, забезпечимо робочі місця українцям в Україні. (Оплески) Крім того, вчора – я хочу подякувати податковому комітету в другому читанні був розглянутий наш з Олегом Ляшком і однодумцями пакет законопроектів про індустріальні парки. Це стратегічно важливий для держави пакет ініціатив, тому що це економічне серце децентралізації, це магніт для залучення інвестицій в реальний сектор економіки. В цих законах вимога, що зарплата в індустріальних парках буде мінімум 12 тисяч гривень. Тобто податкові стимули, інвестиційні стимули тільки в обмін на легальну зайнятість, на високу заробітну плату, на добробут, на створення добробуту українців. Я принагідно звертаюся до Голови парламенту Андрія Володимировича Парубія з проханням невідкладно поставити цей пакет законів для розгляду в парламенті. Прем'єр-міністром України в ТОП-35 пріоритетів для економічного розвитку. Цей закон – це залучення інвестицій, створення робочих місць, підняття зарплат і пенсій українцям, перестати побиратися кредитами Міжнародного валютного фонду, розвивати власну економіку – це політика Радикальної партії. Дякуємо за виступ і до слова запрошується народний депутат Скорик, якому передає право на виступ його колега народний депутат Гальченко. Будь ласка, пане Скорик. Шановна президія, шановні колеги, шановні громадяни України! Вийти сьогодні на цю парламентську трибуну мене змусило прийняття на минулому сесійному тижні Верховною Радою законопроекту за номером 8251 "Про державну підтримку кінематографії в Україні". Нічого спільного із підтримкою кінематографії цей законопроект немає. Наша фракція за нього не голосувала, більше того, цим законопроектом пропонується припинення чинності закону України "Про заборону приватизації, відчуження, передачі в заставу та внесення до статутних капіталів господарських товариств усіх форм власності пакету акцій, що належать державі у статному капіталі закритого акціонерного товариства Одеська кіностудія. Комітет з питань культури та духовності визначено основним при реєстрації цього законопроекту, хоча питання зняття мораторію та приватизації ніяк не входить до предмету відання цього комітет, відповідно до Постанови Верховної Ради "Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання". Ситуація з Одеською кіностудією досить складна уже багато років. Фактично кіностудія з 2005 року є приватною. Всі ці роки акціонерам нічого не заважало розвивати кіноіндустрію в Одесі, продовжувати славетні традиції "Одеської кіностудії", однак цього не сталося. Більше того, права на всі фільми, які були зняті Одеською кіностудією в минулі роки, на всі шедеври якимось дивним чином перейшли приватній фірмі, а Одеська кіностудія не отримує з цього ні копійки. Я вважаю, що таким чином розглядати питання про зняття приватизації з Одеської кіностудії не можна, тому що дійсно це не просто "золота" земля в центрі Одеси, ринкова вартість якої наближається до 70 мільйонів доларів. Це кіностудія, яка зробила багато шедеврів для української кінематографії, для української культури. Я вважаю, що при розгляді перед другим читанням цього питання комітет і Верховна Рада має дійсно провести досить серйозний діалог з фактичним власником на сьогоднішній день Одеської кіностудії, і це є не держава. Ми маємо зробити все для того, щоб не допустити можливого перепрофілювання Одеської кіностудії для того, щоб залишити Одеську кіностудію саме як кіностудію наших нащадків, для народу України і для української культури. І цей процес повинен відбуватися прозоро і на засіданні комітету, і в залі Верховної Ради, інакше за цей законопроект голосувати в другому читанні ні в якому разі не можна, і я до цього закликаю. Дякую за увагу.

Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Хаос, анархія, безвідповідальність всі ці ганебні явища є не меншим ворогом для української держави, ніж зовнішня агресія. Всі ці елементи знищують українську державу з середини. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко виступив з ініціативою конституційної реформи, яка дозволить відновити в країні порядок, дисципліну, яка дасть Україні сильну владу і перетворить Україну на сильну державу з заможними громадянами. Сильна українська держава неможлива без сильної української поліції. Сьогодні Національна поліція України відзначає свій день. Користуючись нагодою, хотів би привітати всіх тих, хто з честю носить форму українського поліцейського, всіх тих, хто захищає українських громадян від злодіїв, від зовнішнього агресора на сході. Чи ідеальна українська поліція наразі? Ні, звичайно, не ідеальна. Чи всі поліцейські заслуговують на шану від українського народу? Звичайно, ні. Роботи ще дуже багато, процес очищення поліції неминучий. Так само, як, я переконаний, що неминучий день, коли українець так, як американець, так, як громадянин Ізраїлю, буде гордитись своїм поліцейським і, безумовно, буде розуміти, що це виключно його захисник, а не той, хто порушує його права і свободи. Українська поліція на сьогодні – це десятки тисяч поліцейських, які захищають Україну на сході, які захищають українців всередині країни. Користуючись нагодою, мені є кому дякувати: є дякувати загиблому моєму охоронцю Руслану Кушніру, який колишній боєць "Беркуту", а пізніше спецпідрозділу, – віддав життя, захищаючи мене; дякувати працівникам карного розшуку, Я звертаюсь до української поліції, вітаю зі святом і бажаю очищення і нових здобутків, розкриття і Дякую вам за ваш виступ. Олег Барна. Вибачте, будь ласка, пане Олеже, запросимо вас до слова. Я перепрошую. Слава Ісусу Христу! Очевидно, спостерігаючи засідання Верховної Ради і заклики Голови парламенту щодо того, щоб наші депутати зайшли в зал і прийняли той чи інший законопроект персональним голосуванням, є великою відповідальністю саме нас всіх перед українським народом, який спостерігає трансляцію засідань. Тому що вони є нашими роботодавцями, і ми виконуємо функцію, на яку уповноважив нас український народ. Очевидно, ми маємо сказати, що письмова і електронна реєстрація депутатів неналежним чином гарантує їх присутність у залі. Бо, зареєструвавшись, вони можуть покидати Верховну Раду. А стягнення із заробітної плати депутата за відсутність під час перебування і роботи у Верховній Раді неналежним чином їх дисциплінує. Тому що більшість депутатів або для більшості депутатів заробітна плата навіть ця – на руки 27 тисяч – не є особливою. І живуть вони за рахунок інших виплат, бо пов'язані з якимось бізнесом чи… "ширшу ногу". Тому, очевидно, нам потрібно прийняти ті засоби впливу на дисципліну депутатів і забезпечення її, які зобов'язують їх бути у залі під страхом втрати депутатського мандату, заради якого вони сюди йшли, у Верховну Раду. Тому мною запропоновано законопроект із внесенням змін до статті 81 Конституції України, доповнення пунктів 8 і 9, щодо дострокового припинення повноважень народного депутата України, де пункт 8 передбачає, якщо на кінець поточної сесії Верховної Ради України народний депутат України не взяв участь у п'ятдесяти і більше відсотках голосувань за проекти законів та постанов Верховної Ради під час двох сесій підряд без поважних причин або якщо протягом чотирьох сесій Верховної Ради України народний депутат не взяв участь у п'ятдесяти і більше відсотках голосувань за проекти рішень і постанов, незалежно від причин. Пояснюю чому. Тому що навіть коли і депутат тривалий час може і лікуватися, але повинна бути всьому межа. Не є причиною залишення повноважень генерала під час війни, якщо той лікується більше року. Держава наша потребує змін, а народ нас уповноважив для того, щоб ми ці зміни проводили. Тому я прошу всіх депутатів підтримати мій законопроект своїми підписами – 150, яких потрібно зібрати для того, щоб цей законопроект зареєструвати у Верховній Раді, так як в ньому проводяться зміни до Конституції. І всі повинні бути рівні не тільки перед законом

Дякую, шановна колега. Шановні друзі, шановні колеги! Все більш тривожна інформація проходить з Російської Федерації відносно політв'язнів Кремля. Вчора стало відомо, що жорстоко побили молодого хлопця, який три дні тому відзначив своє 20-річчя в російській тюрмі, Павла Павла Гриба під час його етапування до Ростова-на-Дону. Нещодавно знайшли в психлікарні в Магнітогорську Станіслава Клиха, який оголосив в знак солідарності з Олегом Сенцовим голодування. Так само більше 50 днів голодує Олег Сенцов, і його не показують ані українським консулам, ані світові. Тому в нас є всі підстави думати, що є значне погіршення стану його здоров'я або що його годують сумішами незрозумілого характеру. Так само є дуже тривожна інформація щодо знущань над нашим кримчанином героїчним Володимиром Балухом, який тримається в тюрмі на окупованій території в Криму. Що в цій ситуації, які ще зусилля разом ми з вами можемо зробити, аби звільнити українців з тюрем Я хочу нагадати вам, колеги, що минулого тижня під час сесії Парламентської асамблеї Ради Європи була прийнята надзвичайно важлива резолюція, де не тільки є заклик до Російської Федерації звільнити всіх з тюрем але також з окупованих територій, але і є точний перелік прізвищ всіх політв'язнів Кремля, яких утримують в Росії, а також на окупованих територіях. І там йдеться про повну відповідальність Росії за знущання над українцями. З наступного тижня у Берліні відбудеться надзвичайно важлива сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ. І я хочу звернутися до сесійної з пропозицією, щоб ми ухвалили резолюцію, ухвалили заяви Верховної Ради до наших партнерів, до колег по Парламентській асамблеї, так само щоб і вони підтримали заклик до Російської Федерації, тим більше, що росіяни будуть на цій сесії, з вимогою негайно звільнити бранців Кремля. Більше того, колеги, ми оприлюднили (я мала на це відповідну директиву Президента України, компетентних органів) прізвища тих 23 росіян, злочинців, засуджених вже або тих, по кому ідуть зараз судові розслідування, яких ми готові передати Кремлю задля звільнення наших. І ви знаєте, цей список неодноразово передавався і Гризлову у Мінську і так само передавався у рамках нормандського формату Лаврову, іншим представникам Кремля, але ми не маємо жодної відповіді. Тому сьогодні ми напередодні саміту Україна-ЄС, напередодні зустрічі Трампа і Путіна апелюємо до наших міжнародних партнерів, щоб питання питання безпеки, гуманітарні питання, звільнення заручників були так само ключовими і під час зустрічей високих у Брюсселі саміту ЄС-Україна і НАТО-Україна, і так само під час зустрічі Президентів Путіна і Трампа, це питання обов'язково… Дякую вам. Надійшла заява від двох фракцій про перерву, але вони готові замінити перерву на виступ від трибуни. І прошу до слова народного депутата Альону Бабак. Доброго дня всі. "Об'єднання "Самопоміч" в українську політику має на меті запроваджувати принципи християнської моралі і здорового глузду. На жаль, сталась в Україні ситуація, яка абсолютно не відповідає ані принципам християнської моралі, ані здоровому глузду. На жаль, до цієї ситуації привів нас економічний регуляторний орган, яким є Національна комісія регулювання енергетики і комунальних послуг. В Україні сьогодні є абсолютно викривлена, дискримінаційна ситуація по відношенню до людей, які живуть в 16 тисячах 620 багатоквартирних будинках, де встановлені будинкові лічильники газу. У чому полягає дискримінація і відсутність здорового глузду? Методика нарахування плати людині, яка живе в такому будинку, за газ є відповідно до зареєстрованих в квартирі людей. Я вам наведу один приклад, в Києві квартира, де живе інвалід з мамою, це двоє зареєстрованих людей. Поруч квартира, в якій зареєстровані двоє, але живуть четверо – родина, яка знімає цю квартиру. Цьому інваліду з мамою нараховується субсидія на соціальну норму споживання газу, в той час як по будинковому лічильнику нараховується все, що споживається в цьому будинку. Родина субсидіантів не має можливості фізично заплатити за цей газ. вони мають платити… вони отримують субсидію тільки в межах соціальної норми. Шановні друзі, "Об'єднання "Самопоміч" сьогодні звертається до уряду з негайною пропозицією зробити розрахунок Державної програми встановлення квартирних засобів обліку газу для споживачів, які одержують субсидію для встановлення їх в квартирах негайно, не чекаючи інвестиційних прогав компанії з розподілу газу для вирішення дискримінації і економічного заведення в тупік родин субсидіантів, які не можуть собі індивідуально зараз придбати лічильники газу, які в різних містах коливаються від 2 тисячі 500 гривень за лічильник до 5 тисяч гривень за газовий лічильник. А нашому парламенту, ми також просимо сьогодні розглянути негайно законопроекти, подані депутатами "Народного фронту" і групи "Відродження", які також орієнтовані на вирішення питання з будинковими лічильниками, і до моменту, поки будуть встановлені квартирні лічильники, щоб нарахування здійснювались по нормах. Тому, шановні колеги, "Об'єднання "Самопоміч" закликає нас всіх до здорового глузду і неприведення до повної тупікової ситуації і до збільшення кількості соціально незахищених людей в Україні через недолуге економічне рішення начебто… 30 секунд, будь ласка. БАБАК А.В. … національного регулятора, яким було дозволено встановлювати будинкові лічильники газу. Отже, уряду – розрахувати вартість такої програми, а парламенту прийняти рішення на цей період до встановлення квартирних лічильників і здійснювати нарахування Дякую. Ми завершили виступи від народних депутатів і переходимо до порядку денного. Передаю слово Голові Верховної Ради. Отже, колеги, завершились виступи від народних депутатів. Ми на сьогодні шукали законопроекти, які будуть об'єднуючі в залі, які будуть усіма підтримані. І зараз у нас є законопроект, який має об'єднати весь зал, це – проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання смертності на дорогах (7064). Усі фракції, фактично усі фракції дали підтвердження підтримки цього законопроекту. І тому, я думаю, у нас є шанс, щоб ми сьогодні змогли його прийняти. Зараз, колеги, я поставлю на голосування пропозицію, щоб ми його розглянули за скороченою процедурою. І прошу зал визначатись. Хто за те, щоб ми розглянули проект закону за скороченою процедурою, прошу голосувати. Будь ласка.

57. Є політична воля залу, щоб іти по повній процедурі. І тому ми переходимо до розгляду цього законопроекту. І я запрошую до доповіді народного депутата України Ляшка Олега Валерійовича.

Перш за все я дякую Голові парламенту Андрію Парубію за те, що сьогодні ми маємо можливість розглянути цей надзвичайно важливий закон. Наша команда пропонує встановити драконівську відповідальність за п'янство за кермом.

половина смертей на совісті п'яних водіїв. Коли він заливає очі і сідає за кермо, щоб покуралєсіть чи кудись там на танці з'їздити і вбиває людей, вбиває дітей, чоловіків, жінок, і люди замість того, щоб приїхати додому, їдуть на кладовище. Ми хочемо припинити цю катастрофу, вбивства на дорогах по вині п'яних водіїв. П'яний водій – це вбивця, який точно повинен знати, що якщо він п'яний сідає за кермо, це буде одна дорога для нього – в тюрму. Ми пропонуємо драконівську відповідальність за п'янство за кермом. Коли зловили п'яним за кермом – на все життя позбавлення прав і 5 років тюрми. Коли п'яний за кермом вчинив ДТП із жертвами – на все життя позбавлення прав і мінімум 15 років тюрми. До мене підійшли колеги, Артур Герасимов, Максим Бурбак і сказали, а чи не можемо ми встановити відповідальність 200 років тюрми, коли п'яний за кермом вчиняє ДТП. Я повністю підтримую цю ініціативу, давайте до другого читання так і запишемо, щоб не могли вийти достроково, давши хабара комісії, по умовно-достроковому звільненню і щоб не могли знову вбивати людей. Життя людини – це найвища цінність. І коли людина гине через п'яного водія – це несправедливо і не чесно. Давайте припинимо цю пошесть, убивства на наших дорогах. Цей закон дасть можливість зберегти життя тисяч і тисяч українців, дітей, чоловіків, жінок, бабусь, дідусів. Кожного, хто виїжджає на дорогу і ця дорога замість того, щоб привести додому, інколи часто приводить не в те місце, куди треба. Парламент учора прийняв надзвичайно важливе рішення про криміналізацію контрабанди лісу-кругляку. Надзвичайно важливий закон, який дасть можливість зберегти українські ліси для українських громадян. Сьогодні парламент має шанс прийняти не менш важливий закон про драконівську відповідальність для п'яних за кермом. Якщо парламент хоча б щодня прийматиме такі важливі закони, вже заради цього варто працювати, закони, які рятують життя людей, закони, які дають роботу українцям, закони, які підвищують доходи українців, зарплати, пенсії, закони, які дають торгувати не сировиною і національними інтересами, а продукцією і заробляти, от що має робити парламент. От в чому місія кожного з нас, коли люди сюди обирали, рятувати, захищати, допомагати, іншого призначення ні в мене, ні у моєї команди немає, сподіваюся, що у парламенту так само. Давайте підтримаємо цей закон. Дякую вам.

Цілком підтримую, що це є дуже небезпечне явище і, дійсно, ми маємо вживати безпосередніх заходів. Ви знаєте, що є дуже велика кількість, в тому числі на сьогоднішній день, розглядів справ, які досі не завершилися вироками по резонансним подіям, коли водії, сп'янілі водії фактично вбивали людей. Але в мене до вас питання, ви пропонуєте санкції фактично або довічне позбавлення волі, або 10 років. Такі санкції навіть не передбачені в деяких випадках за особливо тяжкі злочини, наприклад, коли мова навіть йде про вбивство багатьох, великої кількості осіб, в тому числі це стосується організації терористичних актів, тобто особливо тяжких і важких злочинів, які визначені Кримінально-процесуальним кодексом. Скажіть, будь ласка, з чого ви виходили, коли визначали санкцію? 10:53:00 ЛЯШКО О.В. З чого я виходив, коли я пропоную драконівську санкцію, коли п'яний вбиває за кермом? Коли я дивлюся по телевізору сльози і горе отих батьків, які втратили дитину, чи сльози дітей, які втратили батьків через п'яних, – от звідки такі санкції. Я не бажаю нікому з вас бачити це горе. Бо коли це природно, людина через старість, через хворобу – це ще можна якось пояснити. Але коли тебе вбивають тільки тому що він п'яний сів за кермо, я взагалі пропонував би за це на місці отам лінчувати. До речі, багато людей так і намагаються це робити. Вчора затримали в Києві помічника судді Верховного Суду, п'яний за кермом. Олег Ляшок – паразит, таке прізвище позорить. 2,8 промілі – це скільки водки треба бахнуть, щоб їздити?! Я дякую поліції, що затримали, бо якби не затримали, точно вбив би когось. Так от я хочу, щоб отакі алкаші за кермом сиділи в тюрмі, а не становили загрозу ні для кого із українців.

Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Я хочу сьогодні привітати всіх з Днем Національної поліції України, адже і цей законопроект, який ми зараз розглядаємо в парламенті, він напряму торкається і роботи Національної поліції. Ми маємо безліч фактів, коли справді, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння або під дією наркотиків, відбуваються дуже жахливі аварії. І тому, очевидно, що фракція "Батьківщина" буде підтримувати цей законопроект. Але хочемо все ж таки з'ясувати деякі деталі, шановний пане Олег Валерійовичу. Скажіть, будь ласка, які саме санкції по цьому нормативно-правовому акту запроваджуються в разі першої, скажімо так, п'янки, в разі другої. Які саме санкції понесе той, хто буде порушником? Дякую. 10:55:23 ЛЯШКО О.В. Як сьогодні робиться? Зловили п'яним за кермом – забрали права. Потім за гроші відкупив права і знову сідає. Я знаю, такі випадки були в Сумській області, в Луганській області, вбивали людей після того, коли вже перед цим їх затримували і позбавляли прав. Тобто відкуповують, забирають права і потім оп'ять вчиняють злочини. Ми пропонуємо пожиттєве позбавлення прав, коли зловили п'яним за кермом, щоб йому ніхто ніколи більше прав не вернув. А коли він без прав, які він втратив в результаті п'янки знову сів і їде – 5 років тюрми. Тобто ти свідомо сідаєш, знаючи, що в тебе немає прав, ти не можеш бути відповідальним водієм, значить, йди в тюрму, перевиховуйся.

візьми тверезого друга, хай довезе тебе додому, чого ти сам лізеш за руль. І потім двоїться-троїться і він замість того, щоб їхати до жінки додому, він їде в дерево… ГОЛОВУЮЧИЙ. І останнє запитання – Єднак Остап Володимирович, будь ласка. Підтримую загалом ідею законопроекту. Адже за офіційними даними Національної поліції щороку на дорогах України гине не менше 3,5 тисяч людей і травмується не менше 35 тисяч. Тобто однозначно статистика жахлива: щодня гине в Україні понад 9 осіб на наших дорогах. І щось з цим потрібно робити. Але в мене питання… звичайно, що ми підвищуємо санкції, звичайно, що це потрібно робити по логіці. Є гучні ДТП, зокрема у Харкові, де загинула величезна кількість людей. І що ми бачимо? Ефективність дій поліції, прокуратури, судової гілки влади, коли незалежно від санкцій навіть в їхній жорсткості є великий ризик того, що ці люди не будуть затримані, не будуть ув'язнені, а уникнуть відповідальності або через хабар, або через халатність і тому подібне. Як ви пропонуєте боротися з такими речами? Дякую. Абсолютно правильна питання, коли відкупляються, коли папа-мама прокурор, мішок грошей, то роботягу в тюрму нізащо посадять, а злодюгу, який краде мільярдами, ще й орденом нагородять. Так це питання якраз до судової реформи: чи є вона в Україні, реальна судова реформа. Немає! Тому я пропоную я пропоную справжню судову реформу – це звільнення всіх суддів і прокурорів, і дати народу право обирати суддів на прямих загальнонаціональних виборах, як обирають депутатів, як обирають президента в багатьох країнах, у тому числі і Сполучених Штатах, які сьогодні відзначають День незалежності, з чим ми вітаємо нашого стратегічного союзника, є право, суддів щоб обирав народ. Чому сильні Сполучені Штати, чому вони 200 з чимось років тому почали боротися за незалежність? Для того, щоб їм ніхто ззовні не диктував, як жити. Отак і я пропоную політику, щоб нам ніхто ззовні не диктував, як жити, щоб ми навели лад у своїй країні, припинили хаос, відновили Дякую. До співдоповіді запрошується перший заступник голови Комітету з питань законодавчого забезпечення і правоохоронної діяльності Паламарчук Микола Петрович. Микола Петрович, будь ласка.

Законопроект спрямований на посилення кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння або стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів. Для цього законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс новою статтею 286 із значком 1 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспортного засобу особами, які керують транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння або стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів" та шляхом внесення змін у Закони України "Про основи національної безпеки України", на законодавчому рівні визнати таку загрозу національної безпеки як неефективність державної політики щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. Варто зазначити, що Закон України "Про основи національної безпеки України" і, згідно прийнятого Верховною Радою 21 червня 2018 року Закону України про національну безпеку, після підписання його Президентом втрачає чинність. Тому цей законопроект потребуватиме відповідного корегування. Однак за наслідками обговорення законопроекту члени комітету 15 голосами "за" ухвалили рішення: рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні прийняти законопроект за основу. Дякую. Дякую. Прошу залишатися на трибуні, пане Микола, зараз запитання будуть. І прошу провести запис на запитання до співдоповідача представника комітету, будь ласка. доброго дня, шановний доповідачу! Олег Мусій, 124 виборчий округ, Сокальщина, Червоноград. Скажіть, будь ласка, в цивілізованих усіх країнах, таких як Сполучені Штати, Європейський Союз, передбачено не тільки кримінальна відповідальність, а лікування тих людей, які спіймані за кермом. Для цього існує наркологічна служба і ці всі п'яні водії, вони зобов'язані пройти відповідний курс лікування і реабілітації. Чи буде передбачено цим законопроектом? Тому що, звісно, так всі дуже гарно багато всього говорять, а не дивляться на медичну складову цієї проблеми, бо це хворі люди, які підлягають медичному лікуванню. Чи ви врахуєте це під час розгляду даного законопроекту? І чи ви вважаєте це теж правильним, щоби ця норма була в цьому законопроекті? 11:02:05 ПАЛАМАРЧУК М.П. Вважаю це правильним, вашу пропозицію, але законопроектом це не передбачається. Дякую вам. Наступне запитання від Мельничука Івана Івановича, будь ласка. 11:02:12 МЕЛЬНИЧУК І.І. Шановний Микола Петрович, в цілому підтримуючи цей законопроект, я хочу звернути вашу увагу на те, що от я як член Комітету по протидії корупції хочу звернути вашу увагу про підготовку до другого читання, якщо ми проголосуємо сьогодні в першому читанні цей законопроект. Що мене турбує? Я хочу, щоб народні депутати подумали і зрозуміли в даному законопроекті роль експерта, який буде виносити рішення: п'яний був водій чи ні. Ви представляєте, як зростає ціна хабара для нього в даному законопроекті. Якщо ми ставимо зараз питання про те, що тільки він буде визначати, п'яний був водій чи ні, були ці алкогольні напої в нього в крові чи якісь інші апарати… чи ще… Це, якщо там від 5 до 10 років і до довічного ув'язнення, це сумасшедший, який може… Ми що, вже живемо в такій державі, що ми застраховані від того, що правильні рішення будуть приймати експерти, невідворотність покарання буде у нас в суді і безальтернативність?

сказати, що стосується покарання, що стосується вилки. Звичайно, до другого читання це можна виправити і можна зробити конкретно тільки такий термін покарання і все. Це перше питання. Що стосується корупційних ризиків і що стосується експертів. По-перше, хто такий експерт? Експерт – це людина, яка має знання в певній області, пізнання і, роблячи висновок, несе кримінальну відповідальність, тобто для них все рівно буде кримінальна відповідальність передбачена. Тому передбачити зовсім, що будуть мати корупційні ризики неможливо в законопроекті, але я впевнений в тому, що експерт, як і по інших справах буде нести кримінальну відповідальність за недостовірне Тому я не бачу в цьому ніяких ризиків. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І заключне запитання від депутатів. Романова Анна Анатоліївна, будь ласка. Олені Сотник передає слово. Будь ласка. А як нам бути на сьогоднішній день за статтею 67 Кримінального кодексу, яка вже визначає стан сп'яніння (або наркотичного, або алкогольного) як обтяжуючу обставину, яка вже на сьогоднішній день передбачає, що покарання може бути встановлено до 10 років позбавлення волі. Що ж ми тоді, виходить, робимо? Ми розбалансовуємо Кримінальний кодекс і вперше, я вам скажу, в історії, коли ми таким чином фактично вписуємо оцю особливу ознаку в основну частину Кримінального кодексу. От ви як профільний комітет скажіть мені, будь ласка, ви боролися за те, щоб в Кримінальний кодекс не вносили зміни, які його розбалансовують, з чого ви виходили, коли приймали рішення по цьому законопроекту, і чому ви підтримуєте таку логіку автора? Дякую. М.П. По-перше, комітет підтримав це. Дійсно у ваших словах є логіка, і ви правильно кажете. Я думаю, що до другого читання ми можемо це виправити. Тому я погоджуюся з тим, з тим як, з вами як з гарним юристом, я повністю підтримую вашу думку, але я думаю, що до другого читання ми це виправимо. Дякую дуже вам, пане Микола, дякую за співдоповідь. Колеги, зараз у нас виступи від фракцій. Пане Микола, ви вже можете зайняти своє робоче місце. І я прошу всіх бажаючих від фракцій виступити, провести запис. Отже, проводиться запис на виступи від фракцій і груп, будь ласка.

"Опозиційного блоку" до слова запрошується Ігор Шурма. Будь ласка, включіть мікрофон з місця. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні громадяни України, звертаюся передусім до вас, бо дуже прикро, що на сьогоднішній день, навіть якщо ми будемо голосувати за цей законопроект, то в залі на сьогоднішній день навряд чи ми назбираємо при всьому бажанні і при всій консолідації 226 голосів. Це є правда, і про це треба говорити. Дана ініціатива не то, що потребує уваги, вона потребує підтримки. Між першим і другим читанням можна дискутувати, які зміни і міру покарання можна вносити. Потрібно говорити, як синхронізувати українське законодавство, Кримінальний кодекс з іншими нормативно-правовими актами. Але ми повинні визнати, що ця тема, вона є, має не тільки юридично-правову складову, це ще і морально-етична тема нашого суспільства. Ви знаєте, для того, щоб всі зрозуміли, що відбувається, я рекомендую вам, перебуваючи у себе на округах, підіть у приймальні відділення лікарень і подивіться, в якому стані привозять потерпілих від дорожньо-транспортних пригод. Тому що смерть, ви знаєте, вона в якійсь мірі є позитивна. Людина загинула – і все. А скільки каліцтва? І саме прикро, що порушниками є люди, які вживають алкоголь, які є в стані наркотичного сп'яніння. В Україні є дуже специфічна ситуація стосовно даного питання. Справа не тільки ще в п'яних водіях. Ми є унікальною країною. Бо це, напевно, єдина країна в Європі, де водій бачить зелене світло моргаюче – він тисне на педаль "газ". І від це може робити дуже часто, перебуваючи в стані, дійсно, сп'яніння. Ми в свій час у цій сесійній залі з вами прийняли норми штрафування водіїв за водіння в нетверезому стані. Я ще тоді вносив поправки і говорив, що треба максимально збільшувати грошові штрафи. Не потрібно боятися сьогодні збільшення хабарів для тих, хто буде приймати рішення. Ви розумієте, наскільки є викривлена у нас сьогодні позиція, коли ми говоримо про ліквідацію потреби, а одночасно думаємо, який хабар отримає той, хто буде виносити своє рішення? Сьогодні, з моєї точки зору, ми обов'язково повинні підтримувати цю ініціативу, а дальше думати, як її вдосконалювати. Ви ж зрозумійте одну річ: та біда, яка твориться на дорогах, повинна мати своє завершення. І людська психологія полягає в тому, що сьогодні не тільки грошові штрафи можуть привести до тями людей. Сьогодні і покарання кримінальною відповідальністю, тюрма - це може бути тим сигналом "стоп", який змусить людей не пити перед тим, як сідати за кермо. І не забувайте, хто сидить за кермом? Той, хто може купити машину. Хто може купити машину, він має гроші. А той, хто має гроші, повинен думати не тільки про себе, а про інших людей, які оточують його. Дякую.

в День Національної поліції України, ми розглядаємо закон, законопроект, який напряму стосується безпеки, який напряму стосується життя громадян. Я насправді хочу привернути увагу всіх вас до того, що, да, ми пішли і створили реформу, створили нову поліцію європейського зразка, проте ми на сьогоднішній день не маємо належного контролю на дорозі. Перевищення швидкості і ряд інших порушників, включаючи і в контексті нинішнього зараз законопроекту, який ми розглядаємо, щодо керування в нетверезому стані, не контролюється належним чином. Я хочу сказати, що, працюючи в Комітеті з питань транспорту, кожного засідання ми привертаємо увагу до безпеки руху. Я хочу звернути увагу, що головою підкомітету Ігорем Діденком кожного засідання проводиться Я хочу сказати про те, що за нашим спільним наполяганням у комітеті було створено координаційну раду при Кабінеті Міністрів України, яку очолив сам

причиною ДТП сп'яніння або коли водій сідає за кермо у нетверезому стані, а і відсутність безпекових різних заходів на дорогах. Я також хочу сказати, що маємо сумну статистику. На сьогоднішній день на наших дорогах 12 чоловік гинуть на місці дорожньо-транспортної пригоди. І це лише тільки ті, хто гине на місці. Ще два-три чоловіки додається тих, які гинуть уже, коли доставлені до лікарень з місця дорожньо-транспортної пригоди. Ми також маємо сумну статистику, коли бачимо, що 40 після дорожньо-транспортної пригоди, оформленої належним чином у Національній поліції, наші судді відпускають на поруки тих водіїв. І це потрібно змінювати. Мені відомо, що у Комітеті законодавчого забезпечення силових органів є такий законопроект. І хотілося б, щоб також він потрапив вже у сесійну залу і ми мали дискусію, оскільки не тільки точково потрібно робити зміни у законодавстві, але це потрібно робити системно. Тому "Батьківщина" буде підтримувати даний законопроект і просить парламент всіх підтримати. Дякую. Від "Народного фронту" – Ігор Гузь. Будь ласка. 11:13:29 ГУЗЬ І.В. Ігор Гузь, 19 виборчий округ. Я хотів би подякувати ініціаторам цього законопроекту, тому що він надважливий насправді, бо тисячі людей гинуть на дорогах, тому що потенційні вбивці п'яниці сідають за кермо. Оці всі розмови тут про те, що ми щось там не врахували у Кримінальному кодексі, давайте доопрацюємо, а може це значить занадто жорстко… Ні, насправді треба заставити боятися потенційного вбивця п'яницю сідати за кермо. Не мені вам розповідати про тисячі людей, які втратили своїх рідних та близьких на дорогах, тому що їх вбили п'яниці. І тому я вважаю, що цей законопроект треба приймати. З іншої сторони, сьогодні середа, ви подивіться на зал, якби виборці зараз бачили, може камера хай покаже. На жаль, у цьому залі, не знаю, чи є навіть 226 депутатів, і це насправді ганебно. Але питання ширше, тому що ми як парламентарі повинні йти в наступ проти не тільки п'яниць за кермом, дуже складне питання – це продаж сурогатного алкоголю, особливо у селах, Поліська зона. Ми вимираємо. Є села, де третина людей вже лежить в сирій землі тільки тому, що насправді правоохоронці нічого не роблять з тим, що продають нелегально сурогатний алкоголь, який знищує місцевих мужиків, будемо так казати, чоловіків, в першу чергу. І тут з цього все починається, тому що випив дешевого алкоголю, захмелів, сідаєш за кермо і убив людину. Тому я глибоко переконаний, цей закон потрібно приймати, якщо він в цьому залі і сьогодні не буде прийнятий, треба його висовувати на наступний тиждень, тому що насправді треба заставити п'яниць, які сідають за кермо, боятися, а разом будемо боротися з корупцією і з тими експертами, і з нечесними правоохоронцями. Дякую. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від Радикальної партії до слова запрошується Ігор Мосійчук. Будь ласка. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Як співавтор цього законопроекту хотів би пояснити коротко його логіку для тих, хто ще сумнівається. Ми пропонуємо прирівняти людину, яка сіла за кермо в стані алкогольного сп'яніння, вчинила аварію, в результаті якої загинули люди, до зумисного вбивства, тому що, насправді, це і є зумисним вбивством, тому що людина, яка в стані алкогольного сп'яніння сідає за кермо, це все рівно, що бере до рук пістолет і стріляє з зав'язаними очима в людей. Оце логіка цього законопроекту. Ми можемо багато тут говорити про розбалансованість-збалансованість Кримінального кодексу, я думаю, що ці питання можна врегулювати до другого читання. Але концепція того, що зараз в часі війни на наших дорогах гине від п'яних водіїв більше ніж від ворога на фронті це факт. І ми мусимо зупинити ці вбивства. Ті, хто зараз в цьому залі не проголосують за цей законопроект, піде піти каву або не прийшов сьогодні на засідання, просто подає сигнал українському суспільству, що можна пити, можна сідати за кермо в стані алкогольного сп'яніння і можна вбивати українців. Я не хочу, щоб такі сигнали доходили до суспільства. Наша команда, залізна команда Радикальної партії Олега Ляшка, наполягає на прийнятті драконівської відповідальності за вчинення ДТП в стані алкогольного сп'яніння. Більше того, ми будемо в рамках наведення порядку в країні ініціювати, наш лідер Олег Ляшко буде ініціювати найвищу міру покарання для осіб, які розповсюджують наркотики. Наркоторгівці і наркобариги мають пожиттєво сидіти у в'язницях. І нехай після цього нас називають нелібералами, недемократами – ким завгодно, але порядок в крані можна встановити тільки ввівши жорстку відповідальність. "Ми – порядок, добробут". Це гасло Радикальної партії, яке ми відстоювали і будемо відстоювати. Шановні колеги, ми зараз говоримо про те, що треба дуже сильно увеличувати покарання за всі ДТП, які в стані алкогольного сп'яніння. "Об'єднання "Самопоміч", звісно, завжди виступає за те, щоб всі мали відповідальність за свої вчинки, давайте подумаємо про першопричину того, що відбувається. 37 відсотків, тобто більше третини всіх ДТП, особливо з летальним виходом, вони відбуваються в стані алкогольного сп'яніння. Через що? Через те, що в 2017 році Україна потрапила в топ-3 країн за рівнем споживання алкоголю. Тобто ми зайняли ганебне друге місце за кількістю споживання алкоголю. І в основному це алкоголь вживають хто? Молодь, діти. Ми втрачаємо працездатне населення. Гинуть ті люди, які мають автівку, які випивають за кермом і для них це нормально. Тобто ми насамперед маємо боротися за здоровий спосіб життя, за те, щоб українці не спивалися, за те, щоб українці не гинули від алкоголю. Ми зараз кажемо про смертність на дорогах, а подумайте про те, скільки українців гинуть від того, що вони просто, жінки не можуть народжувати, тому що вони стали ж на шлях алкоголізму. Пам'ятаєте, ми вже збільшували штрафи у 2015 році. Але якщо взяти статистику, то кількість ДТП після того збільшення штрафів, вона не зменшилась, навпаки, смертність на дорогах після того ще більше збільшилась. Тому я хочу сказати, що зараз іде страшенне недофінансування пропаганди здорового способу життя, розвитку спорту, а це саме ті сфери, які допоможуть українцям стати здоровою нацією і просто не пити за кермом. Зараз "Об'єднання "Самопоміч" наголошує на тому, щоб ми збільшили фінансування фізичної культури і спорту, займалися пропагандою здорового способу життя, боролися з безробіттям, через що люди спиваються. А також боролися з корупцією в правоохоронній системі і в судовій системі, яка якраз відпускає тих злочинців, які вчинили ті вбивства за кермом, в алкогольному сп'янінні. Лише тоді ми зможемо побороти смертність і алкоголізм українського населення. І до слова запрошується Сергій Каплін, будь ласка, з місця буде виступати, від "Блоку Петра Порошенка". З приводу підтримки цього законопроекту, я думаю, у кожного нардепа, який при пам'яті, не може бути жодних сумнівів. Однозначно, покарання і санкцію щодо перебування в автомобілі в стані алкогольного сп'яніння потрібно прирівнювати до вмисного… спроби вмисного вбивства. Друга важлива складова – це відповідальність і наша з вами за те, як ми, в якому стані, тут, зокрема, у парламенті, раніше голосували. Я хочу нагадати, що 24 роки підряд з дня проголошення незалежності у Верховній Раді України у буфетах продавався алкоголь і зачасту, приймаючи рішення про бюджет, інші важливі стресові рішення для народних депутатів, вони приймали їх у алкогольному сп'янінні. І тільки два поспіль останніх скликання ведуть тверезу політику у залі парламенту. Я хотів звернути увагу так само наших співвітчизників і присутніх тут колег на іншу причину смертності на дорогах – це стан наших доріг. Я часто буваю в різних куточках країни, від Львова до Донецької чи Луганської області, і по цим дорогам їздити практично неможливо, кожен день для водія, який веде динамічний спосіб життя, може стати останнім. Вина у цьому уряду, "Укравтодору". Зате, як приїжджають представники уряду відкривати ті чи інші ями, які вони відремонтували, то з цього роблять цілий пафос, цілу передвиборчу, цілу політичну, політтехнологічну кампанію. Я наведу дуже простий приклад, нещодавно керівництво уряду приїхало в Закарпатську область, за день до цього зігнали всю техніку Західної України на одну ділянку для того, щоб відремонтувати три ями. Повивішували купу бордів, зігнали всі засоби масової інформації. Після того як очільник уряду поїхав звідти, мені телефонують наші представники, профспілки, партійні лідери звідти і прості громадяни: техніка наче сніг розтаяла звідти, ніхто нічого не робить, ями, які залишилися, недоремонтовують, піар-кампанія закінчилася. Як назвати такі урядові ініціативи? Коаліційні ініціативи. Це ямкова політика, це ямковий уряд, ямкова коаліція, коли немає жодного системного підходу до медичних, до вирішення питань охорони здоров'я простих людей, військових питань, соціальної політики, економічної політики. За таких умов у людей не буде ні пенсії, ні зарплати, ні доріг, за таких умов буде процвітати корупція у Національній поліції, у прокуратурі, інших силових відомствах, за таких умов будуть брати багатотисячні хабарі і відпускати, зокрема, вбивць, які п'яні за кермом знищують населення нашої країни. Тому тут потрібні… Тому очевидно, що цей законопроект, який надважливий і надзвичайно своєчасний, і надзвичайно професійний та влучний потрібно приймати. Але він має стати лише першим кроком у чіткій системній політиці, яка дозволить нам врешті-решт вирішити питання безпеки на дорогах, яка дозволить нам вирішити питання корупції на дорогах, подолання корупції на дорогах. І дати гарантію нашим… Дякуємо. Просимо вкладатися в регламент. Шановні колеги, наскільки я розумію, всі бажаючі від фракцій виступили. "Опозиційний блок"? Немає бажання, добре. Зачекайте, ми не можемо голосувати, ми йдемо по повній процедурі. І я прошу зараз записатися народних депутатів на обговорення ми маємо на це 15 хвилин згідно Регламенту. Прошу. Будь ласка, народний депутат Опанасенко, передає слово народному депутату Ігорю Діденко, який якраз і представляє, колеги, профільний комітет, маю зазначити. Будь ласка, пане Діденко. Шановні колеги! Я хотів би вам розказати ситуацію, що у нас в країні твориться з безпекою дорожнього руху, яким чином ми працюємо разом і що нам потрібно робити. У 2015 році ми разом провели громадські слухання стосовно безпеки дорожнього руху в країні. І зробили дуже чудові документи, які на сьогоднішній день почти всі реалізовані. Ми сказали, давайте зменшимо смертність в країні на 30 і дали уряду настанови, що потрібно робити. Сьогодні ми маємо три чудові документи, яких не було до цього в країні – це стратегія безпеки дорожнього руху, державна, потім план заходів і державна програма. Державна програма стосується тих 5 відсотків дорожнього фонду, направлених на безпеку дорожнього руху, які включені виключно в те, щоб зменшувати смертність на дорогах. Цього не вистачає, не вистачає сьогодні розуміння міністерств і відомств, що в першу чергу потрібно розглядати документи, які у них сьогодні знаходяться стосовно безпеки дорожнього руху. Дуже часто ми зустрічаємося, обговорюємо ці питання, але потім документи дуже… лежать, і нам не вистачає швидкості реагувати на питання безпеки руху на дорогах. Наприклад, ми маємо сьогодні в державній програмі обладнання 324 автомобілів поліцейських, які будуть контролювати швидкість на дрогах. І цей документ повинен запуститися і поліція повинна обладнати автомобілі для того, щоб контролювати швидкість. Ми багато говоримо про безпеку, але коли не буде контролю, коли не буде поліцейський зупиняти, контролювати той же стан сп'яніння ми нічого не отримаємо – ефективності. Ми маємо законопроект 7286 у Комітеті законодавчої діяльності, який пройшов, який регулює відносини поліцейського і водія. Тому для нас важливо також його розглянути в комплексі того, що ми будемо карати тільки за стан сп'яніння. Але сьогодні немає причини зупинити людину і перевірити стан сп'яніння. Ми бачимо багато країн європейських, які сьогодні фахово займаються безпекою руху і маємо в країні 500… в Європі 500 міст, в яких нульова смертність. Тому дуже важливо також займатися з областями. Ми дали сьогодні кошти на фінансування доріг обласних адміністрацій і ми не дали відповідальність. Я вважаю, що сьогодні потрібно швидко писати програми з безпеки дорожнього руху в містах, які включають також інфраструктурні рішення, тому що міста і області сьогодні відповідають за безпеку дорожнього руху. Всі кивають на уряд, але потрібно також локалізувати і кошти, і відповідальність за безпеку дорожнього руху. Тому я вважаю, що ми як парламентарі повинні допомагати уряду швидко вносити зміни в законопроекти, які стосуються виключно безпеки дорожнього руху. Я вважаю, наша допомога буде в цьому, якщо ми швидко це зробимо, то ми будемо боротися із п'яними за кермом, і із наслідками ДТП, і не будемо мати 12 чоловік кожного дня смертності на дорогах. Дякую.

Дуже слушний законопроект, який чекає вже дуже багато років. Сьогодні, дійсно, з давніх часів ви знаєте, в Україні і взагалі на Русі… Київській Русі казали, що дві біди: дороги і дураки. Дураки на дорогах – це, звичайно, дуже складна річ, тому що дуже багато сьогодні випадків порушень Правил дорожнього руху приводять до трагічних смертельних випадків. Але коли ще людина випивша, в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, робить жахливі трагедії на дорогах – це дійсно сьогодні реалії українського життя. Я хочу нагадати просто, що дійсно за останній рік більше 3,5 тисяч людей загинуло на дорогах України, дуже багато людей травмовано. Але стан… стан, до того, що приводить, це не тільки, що немає аналітичної… немає попереджувальної роботи, а ще й стан тих доріг, на яких сьогодні їздять наші машини. Ми як Верховна Рада зробили все для того, щоб поліпшити стан доріг. Ми надали "губернаторський" так званий фонд – дорожній фонд – де йдуть у бюджет місцевих громад гроші на відновлення доріг, але ці гроші сьогодні знаходяться на депозитах. На них сьогодні нараховують відсотки. Може, це вигідніше, ніж сьогодні ремонтувати дороги і давати людям можливість для життя. А що стосується сьогодні поліції, яку ми святкуємо, 3 роки, вчора в Житомирській області стався рекордний, знову рекордний випадок: поліція зупинила автомобіль випадково на трасі Коростень–Новоград-Волинський в кузові автомобіля знаходилося більше двох тонн бурштину. Я хочу просто наголосити: випадково! Це не аналітична робота, це не попереджувальна робота. Що стосується сьогодні дійсності, що відповідає: сьогодні повні ліса Олевська, Коростеня, інших міст наповнені Національною гвардією, стоять люди на кордонах, зроблені пости. Але люди перевозять бурштин просто в кузовах. Це значить про те, що сьогодні нема ніякої роботи слідчих органів, нема ніякої попереджувальної роботи. І сьогодні, коли ми звертаємо увагу на те, що немає відповідальності, давайте просто згадаємо про те, що сьогодні в Україні замість того, щоб виконувати рішення судів, замість того, щоб робити будь-які заходи, які попереджують – попереджують! ми сьогодні констатуємо і боремося завжди з наслідками. Я сьогодні закликаю Верховну Раду України не просто підтримати цей законопроект, а ще зробити більш жорстку відповідальність тих людей, які повинні слідкувати, які повинні попереджувати ті всі злочини. Тому ще раз повторюю: сьогодні не завжди треба боротися з наслідками, треба дивитися в корінь цих всіх проблем. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Олена Сотник запрошується до слова з місця. Дякую, пані головуюча. Я спробую трошки піднятися над ситуацією і поговорити про загальну проблематику, давайте згадаємо, нещодавно, за ініціативою деяких депутатів, були внесені зміни до Кримінального процесуального кодексу. Я маю вам нагадати, що тепер всі експертизи знаходяться у віданні державних установ, державних установ, які дуже тривалий час, експертні установи, мають серйозні недоліки щодо часу виконання експертиз, а головне - щодо довіри до результатів цих експертиз. Це споконвіків, ще коли я була адвокатом, були одні з найбільш корупційних закладів, в яких виносилися рішення за... або за гроші, або за знайомства. Це означає, що будь-яка людина зараз в цій ситуації, після змін до Кримінального процесуального кодексу буде зав'язана і підвішена на ці установи і відповідно ми маємо дуже серйозний ризик корупційних справ, коли замість того, щоб люди дійсно винні несли відповідальність – буде просто стягнення хабарів. Тепер повернемося до суспільних резонансних справ. Харків. До сьогоднішнього дня ми не бачимо вироку, вже перестав бути публічним суд і відповідно, я думаю, що кожен громадянин хотів би побачити саме невідворотність покарання і винесені вироки по тим справам, які ми вже на сьогоднішній день маємо. І від того, що ми будемо погіршувати або навпаки - збільшувати відповідальність, сама сутність того, що в нас немає справедливого суду, що суди не виносять рішення, вибачте, по мажорам, по людям, які мають зв'язки, які мають гроші, вона ніколи в житті не буде виправлена ситуація, коли ми збільшуємо покарання. Ми можемо в рази збільшити покарання. Я нагадаю, що в Китаї за корупцію – смертна кара, але це ніяк не... ніяк не врятувало Китай від корупції. Тому що перше і ключове – довіра до судів, ось над чим ми маємо працювати, довіра до поліції, довіра до експертних установ. І допоки у громадян немає довіри до цих всіх інституцій, я не вірю в те, що ми будемо збільшувати покарання, але буде зменшуватися кількість порушень закону. Тому що надмірна жорстокість закону, вона компенсується, по-перше, необов'язковістю його застосування і, на жаль, в Україні – принципом відворотності покарання для тих, хто платить, або для тих, хто має зв'язки. На превеликий жаль. Тому я закликаю всю Верховну Раду працювати, в першу чергу, над цими питаннями і реформувати судову систему, реформувати поліцію, а не посилювати, навпаки, корупційні органи. Дякую.

Абсолютно підтримую ідею запровадження кримінальної відповідальності позбавлення на довічно права керувати транспортним засобом особу, яка свідомо обрала між бажанням перехилити чарку і тою небезпекою, яку ця особа буде нести на дорогах мирним громадянам, які не є винними в тому, що п'яний знаходиться за засобом, нагадаю, підвищеної небезпеки, яким вважається автомобіль. Зрозуміло, що ті люди, які обрали для себе чарку перед людським, мають бути жорстко покарані, і позбавлення їх прав – це, я вважаю, дуже гуманний спосіб не лише їх покарання, а й профілактики цього питання, аби більше вони ніколи не могли поставити під ризик безневинних людей, які вийшли на дорогу, плануючи своє життя на майбутнє, плануючи життя своїх родин, а зустрілися з п'яним алкоголіком за кермом. Підтримуючи цю ідею, ми свого часу запропонували аналогічний законопроект, який передбачає довічне позбавлення права на керування транспортним засобом, але ще й розширює те коло правовідносин, яке треба врегулювати і на проїзд на червоне світло. Особа, яка на червоне світло, свідомо порушуючи правила, ставить під небезпеку учасників інших дорожнього руху і просто пішоходів, має понести відповідальність. Спочатку адміністративну, а потім теж і кримінальну, і позбавлення прав. Тому ми є прихильниками ідеї позбавлення прав за керування п'яного. Ми є прихильниками і намагаємося, щоб після того, як проголосуємо законопроект, який був запропонований фракцією Ляшка, повернутись до нашого законопроекту, який передбачає, в тому числі і позбавлення прав алкоголіків, але і відповідальність, і позбавлення прав тих осіб, які систематично порушують правила дорожнього руху, проїжджаючи на червоне світло. Пригадаємо злочин Зайцевої, де вона вбила багато безневинних людей тим, що спеціально і свідомо порушила правила дорожнього руху, проїхала на червоне світло. І ми всі є сьогодні свідками цієї трагедії. Тому, шановні колеги, я прошу всіх закумулювати зусилля, згадати про те, що в парламенті важливо приймати рішення, які не несуть політичних дивідендів або якихось інших, а направлені на інтереси кожного українського громадянина. Цей законопроект є саме таким, за цим законопроектом стоять реальні життя людей, яких ми маємо врятувати і можемо зберегти зараз голосуванням. Прошу всіх, хто є сьогодні в залі, віддати свої голоси "за", а тих, хто сьогодні в залі відсутні, я повідомляю, що це є ганьба, і ви будете відповідальні за ті життя, які будуть втрачені до того моменту, поки ми не проголосуємо за цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. За буквально 3 хвилини відбудеться голосування. Тому зараз я надаю слово народному депутату Мусію, якому передає право виступу його колега Спориш. Далі, у нас не виступила група "Відродження", і ми дамо 1 хвилину колезі Шипку, який дасть позицію. Заключне слово, хвилина – Ляшку Олегу, щоби депутати не пішли раніше на перерву. І після того, колеги, ми з вами переходимо до голосування. Будь ласка, пане Мусій, Шановні народні депутати, депутатська група "Народний контроль", політична партія повністю підтримує вказані ініціативи, які внесені зараз на наше голосування. Вважаю, що та кількість смертей, які відбуваються відбуваються в Україні щороку від п'яних за кермом, вона перебільшує в рази навіть ті смерті, які відбуваються під час російсько-української війни. напевно, ще більше горе, коли страждають абсолютно безневинні люди, бо на війні хоча би відомо, хто ворог, а тут ворог, здається, хтось мирний їде по дорозі і потім вбиває стару людину, жінку чи маленьку дитину. Тому, однозначно, ми будемо підтримувати в першому читанні цей законопроект. Але я хотів би звернутися до авторів і ініціаторів законопроекту щодо якості підготовки вказаних законопроектів. 2 роки лежать у парламенті п'ять законопроектів за підписами депутатів від "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту" і нашими, в тому числі щодо посилення медичної відповідальності за випивку випивку за кермом. І насправді, ну, хворі люди, а з моєї точки зору, ті, хто п'ють за кермом, є ж діагноз – алкоголізм, це є хворі люди, їх також потрібно лікувати. І якщо ми навіть хворих, ну, ми ж не можемо хворих людей тримати в тюрмі довічно? Ми повинні надавати їм медичну допомогу. Тому я би дуже попросив і ініціаторів, і профільний комітет. Бо надіюся, що в першому читанні все-таки буде прийнятий вказаний законопроект, взяти також ці ініціативи п'яти законопроектів щодо реєстру відповідного, щодо видачі довідок щодо обов'язкового проходження реабілітації людей, які були спіймані за кермом у п'яному вигляді. Бо вони потребують цієї реабілітації, це ж очевидно, мені здається, воно і зрозуміло для кожної свідомої людини. Бо ви пам'ятаєте нашу фігуристку Оксану Баюл? Дуже видатна олімпійська чемпіонка. І коли вона в Сполучених Штатах Америки була спіймана п'яною за кермом, вона проходила в реабілітаційному центрі в США 3-місячне лікування. Тому, перед тим, як покладати посилення відповідальності кримінальної, потрібно обов'язково буде внести до другого читання, і думаю, тут, напевно, автори мали би погодитися, бо це спірна процедура юридична Регламенту до другого читання чи можна, чи не можна внести окрему статтю. Тому хотів би почути від ініціаторів, що вони погоджуються з тим, що медичну складову обов'язково підготувати, і буде вона внесена до другого читання. Тому ініціатива хороша. Прошу зал підтримати. Дякую. Дякую вам за ваш виступ. Шановні колеги, будь ласка, від групи "Відродження" не змогли скористатись цим правом під час виступів від фракцій. Одну хвилину, Андрій Шипко. Будь ласка. Добрий день! Андрій Шипко, група "Відродження", 35 виборчий округ, місто Нікополь, місто Покров, Нікопольський район. Шановні народні депутати, дорогі виборці! Даний законопроект, який ми розглядаємо, він дуже насущний, дуже. Я вам кажу це як лікар в першу чергу. Даний законопроект направлений на збереження життя та здоров'я українців. І я дякую шановному пану Ляшку за те, що він актуально його виніс сьогодні на голосування. Шановні народні депутати, вирішить цей законопроект це питання до кінця? Я думаю, що на сто відсотків не вирішить. Але відповідальність повинна бути. І людина, яка п'яна сіла за кермо, вона повинна відповісти. Повинна для кожного українця, для кожного, незалежно від його статку, від його положення не повинна людина сідати за кермо випивши. 30 секунд дайте, будь ласка, завершити. ШИПКО А.Ф. Шановні народні депутати, я розумію, що середа, але я бачу, ми згуртовані. Давайте підтримаємо цей законопроект. І ще хочу сьогодні привітати, шановні народні депутати, щоб ми оплесками привітали всю Національну поліцію України. Бо ці люди, які служать народу, які одягли форму, дайте вам божого благословіння. (Оплески) І давайте в цей день підтримаємо не тільки оплесками, а і гарним законопроектом. Дякую за увагу.

Шановні колеги, і заключний виступ нашого колеги… Я Дорогі колеги, треба припинити хаос в Україні. Хаос на дорогах, коли вбивають людей. Хаос, коли вчора на Київщині отруїлися діти, тому що їм згодували неякісну продукцію, вони попали в лікарню, і за це ніхто не відповідає. Хаос, коли вивозять сировину. Хаос, коли не можна знайти правди і справедливості. Хаос, коли вирубують дерева, вивозять безбожно, а потім підтоплюють Закарпаття і пів-України. Хаос треба в Україні припинити і тоді буде держава, тоді буде майбутнє. Відновити порядок, відновити керованість, порядок на дорогах, дисципліну в економіці, порядок на виробництві, порядок в органах державної влади, в судах, в прокуратурах, в поліціях.

Прошу голів фракцій максимально змобілізувати народних депутатів і секретаріат Верховної Ради повідомити депутатам, що ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, не виходьте із залу, а заходьте у зал. Колеги, заходьте у зал. Хто у ложах, прошу повернутись на робочі місця. У всіх виступах звучала підтримка даного закону. Застереження, які були, ми можемо скоригувати між першим і другим читанням. І мені видається це об'єднає увесь зал дане питання. Отже, колеги, прошу приготуватись до голосування. Артур! Голосуємо. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання смертності на дорогах (№ 7064) за рекомендацією комітету за основу. Колеги, прошу голосувати, кожен голос має вагу, і прошу підтримати. 7064 – за основу. Голосуємо! Прошу підтримати. Голосуємо. За-240 Рішення прийнято. Колеги, я зроблю як… Увага! На місцях, будь ласка, лишайтеся колеги, не виходіть із залу.

Переключіть мені. Позафракційні – 28 позафракційні. Отже, наступне в нас є ратифікації. Колеги, уваги! Я ратифікації проведу рейтингове голосування, щоб ми їх не поставили під ризик. Я прошу усіх взяти в голосуванні. Я ставлю на рейтингове голосування проект Закону про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про взаємне сприяння та захист інвестицій (0183). Я прошу усіх взяти участь в рейтинговому голосуванні, щоб ми змогли побачити чи є шанс на прийняття цієї ратифікації. Прошу проголосувати, прошу підтримати 0183. Голосуємо. Рейтингове голосування.

Уважно слухайте. Це рейтингове голосування. І прошу підтримати, щоб ми бачили чи є шанс на прийняття цього закону. Прошу проголосувати, рейтингове голосування 0187. Прошу підтримати.

174. Наступний. Проект Закону про ратифікацію Угоди між Україною та Швейцарською Конфедерацією про реадмісію осіб (0192). Прошу підтримати, рейтингове голосування. Прошу голосувати. Прошу підтримати.

І заключна з блоку ратифікацій - це проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про реадмісію осіб (0188). Прошу підтримати. Рейтингове голосування. Прошу голосувати, Прошу підтримати. 168. На жаль, немає підтримки для ратифікації. Це прикро. будемо шукати час, щоб ми змогли їх пройти. Таким чином, ми можемо переходити до наступного питання порядку денного, це друге читання. я маю зачитати заяву від двох фракцій, яка надійшла в президію, від фракції "Самопоміч"… Вже була, так, так, вибачте. Просто заява лежить. Була вже з цього приводу заява. Колеги, таким чином…

Колеги, я перепитаю: роздали 7010, таблицю? Апарат стверджує, що таблиці роздали. Пане Михайло, зараз, секундочку.

Колеги, наступним стоїть проект Закону 5435. Проект Закону про правовий статус осіб, зниклих безвісти. 5435. Але я поставлю його теж на рейтингове голосування, щоб ми цей важливий закон не поставили під удар. Я прошу всіх зайти в зал і прошу приготуватись до голосування. Колеги, проект Закону про правовий статус осіб, зниклих безвісти (5435). Наскільки мені відомо, це мають підтримувати усі фракції в парламенті, цей закон. щоб не поставити його під ризик. Але я прошу зайти всіх в зал, щоб ми побачили потенціал. Будь ласка, зайдіть в зал, займіть робочі місця.

Колеги, я ще раз прошу, зараз в залі мало людей, зайдіть в зал, займіть робочі місця.

Колеги, отже, я ставлю на рейтингове голосування підтримку проекту Закону про правовий статус осіб, зниклих безвісті (5435). Це рейтингове голосування. Прошу проголосувати, прошу підтримати,

На жаль, ми не маємо єдності і по цьому законопроекту. Таким чином, колеги, ми переходимо після перерви до наступного проекту – Закону про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України (7009). Але це буде після перерви, ми з нього почнемо розгляд. І я прошу голову Комітету з питань податкової та митної політики Южаніну Ніну Петрівну в 12:30 бути в залі для продовження нашої роботи. А зараз, згідно Регламенту, ми маємо перерву на 30 хвилин. І я оголошую перерву на 30 хвилин. В 12:30 я прошу всіх прибути в зал для продовження нашої роботи. Дякую вам.

Отже, зал змобілізований, готовий до активної роботи. І ми переходимо до наступного питання порядку денного – це є проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України (№7010). Це є друге читання, велика кількість правок, але я сподіваюсь, що ми зможемо їх сьогодні пройти, щоб завтра вийти на успішне і результативне голосування. Отже, запрошую до доповіді секретаря Комітету з питань податкової та митної політики Кришина Олега Юрійовича. Олег Юрійович вже на трибуні. І запрошую усіх авторів правок до дискусії. Я за звичкою буду зачитувати ті правки, які відхилені, якщо буде необхідність поставити ту чи іншу правку на підтвердження, шляхом підняття руки повідомляйте мене, я буду уважно відслідковувати і відповідно надавати слово для виступу.

Доброго дня, шановні колеги! Ми з вами зараз розглядаємо дуже важливий законопроект, яким вносяться зміни в Митний кодекс, і всі дозвільні документи, які мають подаватися до митного оформлення пропонується, щоб вони подавалися в електронній формі саме державним органам, який їх видав. І це стосується всіх видів контролю, які сьогодні проходять товари при переміщенні через митний кордон. Це і фітосанітари, і ветеринари, і екологи, радіологи – всі інші контролери, якщо вони видали документ, вони мають його в електронній формі покласти у відповідну інформаційну систему, яка адмініструється органами доходів і зборів. І по першій поправці у мене просто питання до доповідача, я не хочу ставити її на підтвердження чи на голосування. Поясність, будь ласка, тому що ми виключаємо пункт 1 розділу I, яка логіка цього виключення, щоб колеги і ті, хто сьогодні слідкують за нами, розуміли, що саме пропонується виключити. Дякую вам, пані Тетяно. Значить, ми виключили цей пункт, тому що формулювання виду контролю змінено на нове, і це формулювання наведено у відповідній статті Митного кодексу окремо. Дякую. Дякую дуже вам. Також звертаю вашу увагу, є дуже важливою для змісту цього законопроекту. Вводиться низка понять: "візуальне інспектування", "заходи офіційного контролю" і найголовніша суть цього законопроекту – це механізм "єдиного вікна". Я тому прошу зараз шановного пана Кришина, який зараз доповідає цей законопроект, щоб він нам більш детально роз'яснив, який зміст закладається в поняття "механізм "єдиного вікна", які саме документи і органи будуть за його допомогою взаємодіяти, тому що це зараз надзвичайно важливо. Ми прибираємо контролюючі органи з пунктів пропуску, ми залишаємо там лише митників і прикордонників і вводимо поняття "візуального інспектування". Тому зараз дуже важливо, щоб ви пояснили саме, який зміст буде у "візуальному інспектуванні" і в подальших заходах офіційного контролю. Дякую. Дякую, пані Тетяно. Ми цим законопроектом введемо нові терміни. Перший термін – "візуальне інспектування", який буде використовуватися для попереднього документального контролю. Другий термін – "заходи офіційного контролю", в якому перелічені всі види державного контролю, і їх не треба перелічувати далі по тексту Митного кодексу, а саме: фітосанітарний контроль, ветеринарно-санітарний контроль, державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин.

Шановні колеги, 6 поправка також має дуже важливий зміст. Зокрема, тут передбачається, що інформаційні системи, які застосовуються в роботі органів доходів і зборів, можуть функціонувати на національному та/або на міжнародному рівні. І зміст цієї норми полягає в тому, що ми потенційно можемо підключитися до нової комп'ютеризованої системи спільного режиму транзиту товарів з Європейським Союзом та з іншими країнами-учасницями відповідної Конвенції про єдиний режим транзиту товарів. Тому я прошу зараз, щоби нам доповідач також пояснив для чого нам вкрай потрібна ця норма, наскільки це важливо для нашої євроінтеграції і виконання положень Угоди про асоціацію з Європейським Союзом і які... що було проговорено на останній зустрічі нашого Комітету податкової, митної політики з керівництвом делегації... Дякую, Тетяна, вам за запитання. Значить, коментую. Нам ці зміни необхідні для запровадження в Україні нової комп'ютерної системи транзиту так звана NCTS та норма, що в Державної фіскальної служби самостійна розробка програмного забезпечення для органів доходів і зборів здійснюється спеціалізованим підрозділом, вот для... вот чому ми врахували цю правку. Дякую.

Шановні колеги, як я вже пояснила, запровадження механізму "єдиного вікна" передбачає, що всі дозвільні документи, які подаються сьогодні до митного оформлення мають бути державними органами, які їх видають, відправлені в електронній формі в цю інформаційну базу. Це ж стосується і документів, які є таємними, які, ви знаєте, можуть видаватися, наприклад, Службою безпеки або іншими компетентними органами. б хотіла доповідачу задати питання, щоб він більше нам роз'яснив, що ж буде з тими документами, які мають гриф секретності, є таємними, можливо, містять якусь інформацію з обмеженим доступом, можливо, містять державну таємницю. Чи не буде розголошено зміст

как раз і необхідна для застосування "єдиного вікна" для документу, що містить таємну інформацію. Я хочу всіх заспокоїти, ця інформація там буде зберігатися достатньо безпечно. Дякую. Наступна поправка номер 9. Шановні колеги, 9 поправка авторства народних депутатів Кришина, Южаніної і Острікової передбачає доповнення Митного кодексу статтею 33 з позначкою 1 "Реалізація механізму "єдиного вікна". І якраз вона і визначає про те, що цей механізм – це і є взаємодія між декларантами, іншими… їх представниками, іншими заінтересованими особами, органами доходів і зборів і іншими суміжними контролюючими органами, які сьогодні видають дозвільні документи для митного оформлення товарів. І передбачається, що це все буде в електронній формі. І тому я хотіла би зараз задати питання шановному доповідачу. Яка саме інформаційно-телекомунікаційна система буде використовуватися для обміну інформації за механізмом "єдиного вікна"? Чи це буде система органів доходів і зборів? І як в ній будуть функціонувати суміжні контролюючі служби?

що ми виклали в новій редакції статтю Митного кодексу, яка стосується реалізації механізму "єдиного вікна". Це виключно технічна правка, Тетяно.

Я можу прокоментувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає народний депутат. Поправка номер 14, народний депутат Острікова наполягає. Прошу. Шановні колеги, поправка 14, звертаю вашу увагу, що начебто цього не було в першому читанні. І це стосується товарів, які ввозяться тимчасово на митну територію України суб'єктами космічної діяльності, що підпадають під дію законів України "Про державну підтримку космічної діяльності" та "Про космічну діяльність" з метою проведення досліджень або випробувань. Я не зовсім розумію, який стосунок це має до "єдиного вікна". Може, це й добра норма для підтримки космічної галузі, але точно не має відношення до "єдиного вікна". Тому я прошу її поставити на підтвердження. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую і прошу комітет прокоментувати. Зміни пов'язані із звільненням від надання гарантій дотримання вимог митного режиму тимчасового ввезення для суб'єктів космічної діяльності, що підпадає під дію законів України "Про державну підтримку космічної діяльності" та "Про космічну діяльність".

ми прийняли зміни до Податкового кодексу. Без змін до Митного кодексу ця норма просто не функціонує. Тобто прошу, прошу підтримати рішення комітету. Дякую. дякую колегам "Самопомочі" за таке запитання. В чому справа? Ця правка, а також органічно з нею пов'язана в цьому законопроекті під номером 59, це по суті продовження антикризових заходів в ракетно-космічній галузі. Це завантаження "Південмашу", це завантаження "Конструкторського бюро "Південне" і десятків інших підприємств, які працюють в кооперації. Справа в тому, що наприкінці 17-го року ми надали відповідні пільги в Податковому кодексі. Але вони не працюють без того, що ці податкові норми мають відсилочний характер для… Митний кодекс. І саме цим законом ми зараз враховуємо цю прогалину. Я дуже прошу підтримати ці вкрай важливі правки. Це робота. Це гроші до державного бюджету, це зарплата для наших південмашивців. Я дуже дякую всім фракціям, які підтримують цю правку – і Радикальна партія, і "Батьківщина", і "Опозиційний блок", і "Фронт змін", і "Воля народу", і "Відродження", і… 15-а. Не наполягають. А, ви просили на підтвердження, так? Прошу, ви наполягаєте на підтвердженні? Прошу голосувати.

Поправка номер 17.

стосується змін до статті 222 з позначкою 1 "Документальний контроль у сфері міжнародних автомобільних перевезень". І начебто, якщо її прочитати, то складається враження, що ми цим законопроектом можемо, начебто, запровадити ще один додатковий вид документального контролю у сфері міжнародних автомобільних перевезень. Адже тут зазначено, що в пунктах пропуску органи доходів і зборів здійснюють контроль за дотриманням автомобільними перевізниками законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень, порядок якого затверджується Кабінетом Міністрів. І тому я прошу, щоб шановний пан Кришин пояснив зараз і нам, і суспільству, підприємцям, які слідкують за нами, я переконана, і митній всій громадськості,

Ні, ми не застосовуємо. Це технічна правка, яка стосується доповнення Митного кодексу новою статтею щодо здійснення органами доходів і зборів контролю за дотриманням автомобільними перевізниками законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень згідно з Законом України "Про автомобільний транспорт". В Законі "Про автомобільний транспорт" ці повноваження визначені. Це чисто технічна правка. Прошу її врахувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви не наполягаєте на голосуванні. Дякую. Наступна поправка номер 20. Не наполягають народні депутати. Прошу, поправка номер 27. Народний депутат Тетяна Острікова. Прошу. Шановні колеги, поправка номер 27 визначає, що органам доходів і зборів забороняється вимагати подання декларантом або уповноваженою ним особою документів або відомостей, якщо Митним кодексом або іншими законами України передбачено надання таких документів, відомостей органам доходів і зборів, державними органами, установами і організаціями. Тобто я би хотіла, щоб зараз шановний пан доповідач нам підтвердив, що у разі… що цим законом реалізований такий принцип. У разі, якщо державний орган видає якийсь документ, то цей же самий документ уже не повинен надаватися підприємствам. Вся інформація, якою володіє держава і якою розпоряджаються державні органи, повинна бути наявна саме в цій базі інформаційно-телекомунікаційній, "єдине вікно", яке адмініструється органами доходів і зборів. Дякую. 12:50:43 КРИШИН О.Ю. Дякую, Тетяно. Це одна з ключових норм цього законопроекту. Одна з ключових норм – щодо заборони органам доходів і зборів вимагати від імпортера, експортера документи, які повинні бути в "єдиному вікні". Це ключова норма, підкреслюю. Вона чітко прописана в цьому законопроекті. Дякую. Дякую. Поправка номер 28, народний депутат Острікова. 12:51:04 ОСТРІКОВА Т.Г. Шановні колеги, як щойно представник комітету нам підтвердив, абсолютно весь документообіг, всі дозвільні документи, які подаються для митного оформлення, будуть наявні в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису у цій інформаційній системі "єдине вікно". І тоді підприємці, які брали участь, експерти з нами разом при підготовці даного законопроекту до другого читання задають нам питання, у них виникає стурбованість: а що ж буде, якщо ця система вийде з ладу, чи зможуть вони подати ці документи у старій паперовій формі? Я би дуже хотіла, пане доповідачу, щоб ви зараз нам пояснили і зняли ці всі занепокоєння підприємців, що начебто може зупинитися митне оформлення, якщо система електронна органів доходів і зборів вийде з ладу. Дякую. Дякую, Тетяно, за запитання. У нас є дуже чіткий запобіжник. У разі, якщо система не працює 2 години,

29. Прошу народний депутат Острікова. 12:52:48 ОСТРІКОВА Т.Г. Шановні колеги, поправка номер 29 авторства народних депутатів Кришина, Южаніної, Острікової. Я звертаю вашу увагу на важливість цієї поправки і хотіла б, щоб зараз нам шановний пан Кришин розповів трошки детальніше про її глибокий зміст, а саме про те, що означає, що органи доходів і зборів використовують Єдину автоматизовану інформаційну систему органів доходів і зборів для здійснення митного оформлення в заявлені відповідні митні режими для повного документообігу і контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України. Дякую. Дякую, Тетяно, за запитання. Ми вводимо обов'язок використання органами доходів і зборів для здійснення митного контролю Єдиної автоматизованої інформаційної системи. Обов'язок. Дякую. Дякую. Наступна поправка 30. Прошу, народний депутат Курячий. 12:53:59 КУРЯЧИЙ М.П. Шановні колеги, ну, вкрай важлива правка. В новій редакції викладається стаття 319 Митного кодексу України, що стосується врегулювання питань взаємодії органів доходів і зборів з іншими уповноваженими органами під час переміщення товарів через митний кордон України. Ну, насправді, такого раніше не було. Але в мене запитання, і у зв'язку з цим і прошу поставити її на підтвердження, яким чином враховується перебування сторонніх контролюючих органів у пунктах пропуску? Ми чули про нещодавні ініціативи уряду щодо боротьби з контрабандою, і наскільки вони кореспондуються з цими дієвими заходами? Дякую. Дякую за запитання. Значить, у нас стаття 319 Митного кодексу, в якій детально описано порядок взаємодії з використанням "єдиного вікна" органів доходів і зборів, державних органів, які здійснюють державні види контролю та декларантів. Перше. Починаючи від пункту пропуску через державний кордон попередній документальний контроль, залучення контролюючого органу і до місця призначення всередині країни. Це перше. Друге. Чітко визначені часові нормативи для здійснення процедур контролюючим органом та органом доходів і зборів, а також, третє, які процедури вони здійснюють. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Прошу народних депутатів проголосувати, це наполягає інший народний депутат. Прошу голосувати.

За – 43. Рішення не прийняте. Наступна поправка номер 31. Шановні колеги, в поправці 31 авторства народних депутатів Марченка, Іллєнка, Головка пропонується в першому читанні проголосовані слова "митні органи" замінити словами "органи доходів і зборів". Ця поправка врахована комітетом, але я висловлюю з нею незгоду. Тому що в нас сьогодні, коли Прем'єр-міністр оголошує рішучий наступ на контрабанду, він забуває, що в державі відсутній орган, який би мав боротися з порушеннями митних правил. У нас сьогодні митного органу в Митному кодексі немає. У нас відсутня митна адміністрація. Який тоді орган має боротися з порушеннями митних правил, якщо навіть в профільному кодексі, в Митному кодексі, у нас залишився орган доходів і зборів ще з часів Клименка? Тому я не наполягаю на голосуванні цієї поправки. Я просто хотіла довести до вашого відома і до відома уряду, що сьогодні в державі митниці і митних органів немає, навіть на рівні Митного кодексу вони не згадуються. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу комітет прокоментувати. Дякую. Термін "митні органи" замінено на "органи доходів і збору". Це чисто технічна правка. Тому ми її врахували на нашому засіданні. Дякую. Дякую. Наступна поправка номер 32. Не наполягає народний депутат. 33. Не наполягає. 34. Не наполягає. 35. Не наполягає. 36. Не наполягає. 37. Не наполягає. 38. Не наполягає. 39. Не наполягає. 40. Не наполягає. Правка номер 41. Не наполягає. Правка номер 42. Не наполягає. Правка номер 44. Не наполягає. І поправка номер 45. Прошу, народний депутат Острікова.

слова "здійснювати види контролю, зазначені в частині першій статті 319…" замінити словами "проводити заходи офіційного контролю". І це стосується всіх змін в статтю 319, яка щойно була народним депутатом Курячим, її нова редакція, збита і, відповідно, поправка не врахована. Тому я зараз прошу шановного доповідача пояснити нам більш детально, який зміст закладений в зміні формулювання "здійснювати види контролю" на "проводити заходи офіційного контролю", і де у нас визначення взагалі "заходів офіційного контролю" знаходиться. Дякую. Дякую, Тетяно. Значить ми зміни в статтю 320 кодексу внесли для того, щоб узгодити її зі статтею 319 цього кодексу. Інші правки, редакційні, пов'язані з визначенням нового терміну – "заходи офіційного контролю". Дякую. Дякую. Ви не наполягаєте на голосуванні? Наступна поправка номер 46. Ні, 47. Прошу, народний депутат Острікова. Шановні колеги! Поправка номер 47 авторства народних депутатів Кришина, Южаніної, Острікової. Я би хотіла зараз звернутися до шановного пана доповідача, щоби він нам пояснив більш детально її глибокий зміст. Адже, чи правильно я розумію, що саме цією поправкою встановлюється законодавча заборона органам доходів і зборів, і будь-яким державним органам, установам, організаціям, повноваженим на виконання дозвільних або контрольних функцій стосовно переміщення товарів і транспортних засобів, вимагати документи в іншій формі від декларантів чи перевізників, чи інших осіб, ніж електронна форма, ніж механізм "єдиного вікна", який функціонує на митниці. Дякую. Я наголошую, що ця правка являється ключовою в цьому законопроекті – це ключова правка. Вона вимагає вона вимагає, що всі ці – від імпортера, експортера – всі документи, які будуть в "єдиному вікні", заборонити, щоб контролюючий орган вимагав їх в паперовому вигляді. Дякую. Дякую. Наступна поправка номер 48-а. 49-а. Не наполягають. 50-а. Прошу, народний депутат Острікова. Шановні колеги! Поправка 50 авторства народних депутатів Кришина, Южаніної і Острікової стосується автоматизованої системи управління ризиками, що застосовується органами доходів і зборів, і визначається, що ця система АСАУР є складовою частиною єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів. А чому у нас виникла законодавча необхідність взагалі прописувати на рівні Митного кодексу таке деталізоване розуміння інформаційних систем, які використовуються органами доходів і зборів. Тут зазначено, що автоматизована система функціонує на центральному рівні та передбачає застосування випадкового відбору. А вже на сьогодні до нас доходить інформація, що в різних регіонах, в різних регіональних митницях використовуються різні профілі ризику, різні цінові критерії, тарифи і так ще там по-різному вони їх називають, що дозволяє в різних митницях створювати різну митність товарів. Тому я прошу зараз доповідача… ОСТРІКОВА Т.Г. І це дозволяє в різних митницях визначати по-різному митну вартість одних і тих самих товарів. І тому я зараз прошу доповідача, шановного пана Кришина, пояснити нам, яким чином ця поправка унеможливить будь-які спекуляції і будь-яку не контрольованість, будь-які різні підходи до визначення митної вартості товарів… Дякую, Тетяно. Ця правка пов'язана з функціонуванням систем управлінь ризиками в органах доходів і зборів. Там буде єдине тлумачення цих термінів

щодо обговорення важливого законопроекту. Наступна 51 поправка. Пані Тетяна! 54-а. Дуже дякуємо вам. 54-а, будь ласка. Шановні колеги, поправка 54 авторства народних депутатів Кришина, Южаніної, Острікової. Це до нас звернулися, я так розумію, в комітет Міністерство культури із пропозицією, щоби до транспортування і вивезення за межі України чи пересилання громадянами-резидентами культурних цінностей, щоб встановити дуже чіткий порядок, яким чином механізм "єдиного вікна" буде застосовуватися до переміщення культурних цінностей, щоб у нас ми з вами не отримали неконтрольоване їх вивезення за межі митної території України. Тому я би зараз просила пана Кришина пояснити нам і щодо того, яким чином це буде впливати, ухвалення цієї поправки, врахування цієї поправки, на порядок переміщення через митний кордон України культурних цінностей. Дякую. Дякую, Тетяна, за запитання. Ця правка, вона якраз і враховує зміни щодо необхідності надання дозвільних документів при тимчасовому ввезенню з України, вивезенні з України культурних цінностей. Вона якраз і врегульовує це питання. Дякую. Прошу її обов'язково врахувати. і врахована комітетом, і ми почули її роз'яснення, дуже дякуємо вам, що дуже ретельно попрацювали над доопрацюванням законопроекту до другого читання. Наступна, я так розумію, 55 поправка?

56 поправка, пані Тетяна Острікова. Це авторська поправка від Кришина, народного депутата, пані Южаніної і пані Острікової. Будь ласка, пані Тетяна. Шановні колеги! 56 поправка авторства народних депутатів Кришина, Южаніної і Острікової визначає певні обмеження, точніше визначає, що певні обмеження встановлені частинами частинами першою і третьою, статті 452 Митного кодексу, не застосовуються до інформаційного обміну, що здійснюється між декларантами, їх представниками і іншими заінтересованими особами з органами доходів і зборів і іншими державними органами, суміжними, які уповноважені здійснювати контроль… контрольно-дозвільні процедури. І тому я би зараз просила шановного доповідача нам роз'яснити, які ж саме обмеження не застосовуються саме до такого інформаційного обміну. Дякую. Дякую, Тетяно. Це редакційні правки якими ми знімаємо обмеження пообміну інформацію через "єдине вікно" – перше. І ці редакційні правки пов'язані з визначенням нового терміну "заходи офіційного контролю". Ми вносимо його в тіло даного законопроекту. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, не наполягає пані Острікова на голосуванні. Це редакційні поправки вони враховані комітетом. 56-а це у нас була поправка. Наступна – 57-а. Пані Острікова, прошу. Шановні колеги, 57 поправка також авторського колективу Кришина, Южаніної, Острікової, народних депутатів. Пропонується друге речення частини другої статті 561 виключити. І якраз я би просила нашого шановного пана доповідача роз'яснити, яку мету несуть такі зміни. І, користуючись нагодою, я також звертаю увагу шановних колег, шановних народних депутатів, що через те, що колега Курячий поставив на підтвердження поправку про зміни до 319 статті це основна стаття в цьому законі, якою якраз і визначалося, що ми від пунктів пропуску прибираємо всі контролюючі органи. І залишаємо там тільки митників і прикордонників, всі решта від пунктів пропуску будуть усунуті. І там якраз був розписаний порядок здійснення і документального попереднього контролю і подальших видів контролю за… без їх участі, без участі цих контролерів. І пан Курячий цю… Будь ласка, 30 секунд завершити дайте. ОСТРІКОВА Т.Г. … і пан Курячий, очевидно не розібравшись, із справжнім змістом цієї поправки і тою величезною користю, яку вона несе для підприємців, для учасників зовнішньоекономічної діяльності, її збив. Тому я дуже прошу колег, коли ми будемо цей законопроект голосувати в цілому, щоб ми змогли консолідуватися і знайшли голоси за врахування поправки про зміни до статті 319 Митного кодексу. Це дуже важливо. КРИШИН О.Ю.

від профільного комітету активно працювала над цим законом до другого читання разом з колегами, ще раз повернулася до застережень щодо поправки номер 30, яка була поставлена на підтвердження на вимогу народного депутата Курячого. Згадувалося його прізвище.

але спеціально для пані Острікової хочу нагадати, що вона особисто, мабуть, не розібралася, що крім митниці нам потрібно ще підтримувати і нашу ракетно-космічну галузь. І саме тому я прошу в подальшому, коли будемо повертатися за голосування цього закону, повернутися до правки номер 14, збитою Тетяною Остріковою. Оце буде державницька позиція, це буде справедливо. Цього чекають не тільки в Дніпрі, не тільки працівники "Південмашу" і КБ "Південне", цього чекає все суспільство, оскільки ми хочемо пишатися тим, що Україна є космічною державою. І ми не дозволимо ніяким там "гостріковим" нам завадити в цьому питанні. шановними колегами. Тому в нас є шановна пані Острікова, яка працювала над цим законопроектом, в нас є шановний пан Курячий, я вас дуже прошу в рамках парламентської

Ваше прізвище "Бурбак", а не "Дорогенькі", шановний! Шановний! Так, рухаємося далі. У нас дуже важливий законопроект. Отже, прозвучали наступні зараз застереження відносно того, що під час уже, коли ми підійдемо до голосування за законопроект, пані Острікова шановна просить ще раз повернутися до 30 поправки, пан Курячий просить повернутися до 14 поправки. А зараз ми підійшли до 58 поправки, вона врахована, це, до речі, поправка шановної пані Острікової. народний депутат Віктор Пинзеник, пані Тетяна, якраз просить слово і хоче поставити її на підтвердження. Будь ласка, пане Пинзеник. 13:11:46 ПИНЗЕНИК В.М. Шановні колеги, дана правка передбачає встановлення розміру окладів для одного підрозділу органу доходів і зборів. Як можна з системи органів доходів і зборів виривати один підрозділ і встановлювати йому законом заробітну плату, яка не кореспондується з іншими підрозділами? Органи доходів і зборів складаються не з одного підрозділу, який розробляє програмне забезпечення. На сьогоднішній день керівників регіональних митниць мають значно менші оклади, це має бути єдине цілісне рішення. Не можна для одної частини встановлювати законом, а для другої – Кабінетом Міністрів України. Це має бути єдине рішення, де оклади кореспондуються між собою. Тому я прошу поставити правку 58 на підтвердження, і колег не підтримувати.

які будуть безпосередньо здійснювати розробку програмного забезпечення для органів доходів і зборів. І ми пропонуємо визначити, що зарплата головного спеціаліста – на рівні 22 прожиткових мінімумів, це, щоб ви розуміли, грязними 37 тисяч гривень, це взагалі неринкова зарплата для айтішника. Яка сьогодні проблема в ДФС? Чому нам скаржаться платники податків, що постійно то СЕА ПДВ висить, неможливо відправити і зареєструвати податкову накладну, не працює митний блок і так далі. Сьогодні ці зарплати, які отримують працівники ІТ-сфери в бізнесі, непорівнянні із зарплатами, які отримує... дві з половиною людини сьогодні забезпечує функціонування всіх ІТ-систем в ДФС. Це мегаважлива поправка, ми повинні на рівні закону раз і назавжди… Це стосується не митниці, а органів доходів і зборів. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд, завершити. І, будь ласка, не перебивайте доповідача.

Але й нас сьогодні всю ІТ-систему ДФС забезпечує той, хто, дійсно, може написати по технічному завданню і розробити програмне забезпечення, дві з половиною людини. Давайте дамо можливість ДФС залучити в спеціалізований підрозділ хоча би до 10 фахівців з ринковими конкурентоздатними зарплатами, щоб платники податків до нас і до вас не зверталися, що щодня "висить" програмне забезпечення, не працює електронний кабінет, неможливо подати митну декларацію. А коли ми ще зробимо "єдине вікно", щоб це все взагалі не накрилось мідним тазом. Дуже, колеги, прошу вас цю поправку не збивати. Наполягає в той же час… Шановний пане Пинзеник, немає по Регламенту. Вона згадала його, апелюючи до вашого виступу. Немає у нас такої норми – обмінюватися репліками тут. Комітет просить цю поправку підтримати, яку Віктор Михайлович Пинзеник ставить на підтвердження. Я прошу зал визначатися. Я прошу зал визначатися, комітет просить її підтримати. 51 депутат "за", поправка відхиляється. Рухаємося далі. Наступна у нас поправка…

Вона якраз стосується тимчасового звільнення від оподаткування ввізним митом при ввезенні на митну територію України та поміщення в митний режим імпорту до 1 січня 2023 року товарів, які ввозяться резидентами, суб'єктами космічної діяльності, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про державну підтримку космічної діяльності" і класифікується за низкою кодів УКТЗЕД. Серед цих кодів УКТЗЕД чомусь є паливні матеріали, є електронні прилади, і я до кінця не почула від пана Курячого на комітеті обґрунтування економічного щодо необхідності звільнення таких товарів від в'їзного мита саме на рівні Митного кодексу. Чому держава, переживаючи за космос і за його підтримку, не забезпечує надання цих коштів прямо з державного бюджету. Я – за космос, пане Курячий, але не в "єдиному вікні" на митниці. Дякую.

а це програма "Морський старт", на яку чекає, в принципі, вся Україна і не тільки наша держава. Що стосується цих кодів, про які немає зрозумінь. Код 9006, мова йде про камеру спеціальну камеру, яка не виробляється в Україні, і призначена для установки на перспективний супутник дистанційного зондування землі. Паливні матеріали, це специфічні паливні матеріали, які не виготовляються в Україні, а виготовляються у Сполучених Штатах Америки і призначені спеціально для обробки відпрацювання рідинних ракетних двигунів ракети-носія "Циклон-4М". Крім цього, це складові палива для проведення випробування двигунів другого ступеня ракети-носія "Зеніт". Крім того, це стосується матеріалів для створення теплозахисного покриття двигунів першого та другого ступеня ракети-носія "Зеніт". Справа в тому, що, колеги, ми не можемо змоги самостійно виготовити в повному циклі цей

черговий крок антикризової нашої з вами розробленої програми, шановні колеги, щодо виведення на достатній гідний рівень нашої ракетно-космічної галузі. І я дякую фракціям абсолютно всім конструктивним, які підтримують цю… а це і БПП, і "Народний фронт" України, і "Батьківщина", і Радикальна партія,

в цьому році і в наступному році. Друзі, це космічна галузь. Ми внесли зміни до Податкового кодексу, без змін до Митного кодексу вони не діють. Прошу цю правку підтримати. Дякую. Добре. Колеги, ми почули тільки що роз'яснення і автора поправки, який акцентував увагу на тому, що мова йде про специфічні і дуже вузькогалузеві об'єкти Чи наполягає пані Острікова на тому, щоб після цього роз'яснення і комітету, і автора ми ставили на підтвердження? Чи вас задовольнили роз'яснення? Наполягаєте. Я ставлю, на вимогу пані Острікової, 59 поправку на підтвердження. Ще раз хочу наголосити, що комітет її підтримав і зараз ми почули таке саме прохання від доповідача. Прошу визначитися.

60-а, я перепрошую, я пропустила. Це поправка 60-а, зараз, пані Тетяна, я повернуся. Вибачте, це поправка 60-а. Одну хвилину. 60 поправка авторства Кришина, Южаніної і Острікової. Будь ласка, пані Острікова. Шановні колеги, зверніть, будь ласка, вашу увагу в табличках на 60 поправку авторства народних депутатів Кришина, Южаніної і Острікової. Нею пропонується, по-перше, встановити, що норми цього закону щодо "єдиного вікна" починають діяти поступово. Коли буде відповідний орган дозвільний підключений до цієї системи електронної, то на сайті Державної фіскальної служби буде розміщено повідомлення про початок передання інформації, документів відповідним уповноваженим державним контролюючим органом, що цей певний дозвільний документ або відомості з певного реєстру будуть передаватися саме через державний веб-портал "єдине вікно". Але основне в цій поправці – це імплементація в національне законодавство України частини положень Конвенції про спільний режим транзиту NCTS. Це, колеги, те, що ми з вами вже дуже сильно прострочили по нашим зобов'язанням по Угоді про асоціацію, це те, про що нам постійно на всіх зустрічах вказують наші європейські партнери, як наш… ГОЛОВУЮЧИЙ.

Шановні колеги, я єдине прошу не розбалансовувати вже остаточно закон, який ми зараз обговорюємо, і особисті якісь там історії не Що ми зробили редакційно, ми доповнили розділ ХХІ Митного кодексу "Прикінцеві та перехідні положення" нормами щодо строків використання документів при митному оформленні в паперовому вигляді на перехідний період.

Закликаю дослухатися до представника комітету, до Олега Кришина, і не розбалансовувати законопроект. Поправка редакційно була врахована, ми почули роз'яснення автора і представника комітету, і в принципі вони не наполягають на голосуванні, тільки дали нам роз'яснення. Давайте тоді рухатися далі. Наступна поправка в нас… 61 поправка є поправкою народного депутата Журжія. Вона врахована редакційно, і передбачає, що також вводить в дію порядок запровадження цього закону. Говорить нам, що встановити, що днем початку передання відповідним уповноваженим державним органом відомостей через оцей єдиний портал, "єдине вікно" на митниці до органів доходів і зборів вже в електронній формі є день опублікування на офіційному веб-сайті адміністратора інформаційного порталу відповідного повідомлення. І я, користуючись нагодою, хотіла б тут порядкувати народному депутату Журжію, який, на жаль, відсутній зараз у залі, про те, що… Подякувати за те, що він вніс неабиякий внесок і стояв у витоків цього законопроекту, і на базі якісних підготовлених ним і його помічниками поправок ми змогли у робочій групі до другого читання ухвалити консолідовані, збалансовані і проговорені з усіма контролюючими державними органами рішення. І за це йому окрема подяка. Фактично от на підставі його правок нами було взято основний… Зрозуміло. Поправка ця була врахована редакційно. Не наполягаєте на голосуванні. От наступні дві поправки 62 і 63 вони були відхилені. І на вимогу пані Острікової ми даємо слово і по 62, і по 63 поправці, і потім роз'яснення комітету. Будь ласка, 62 поправка. Я буду говорити зразу по 62-й і 63-й, це також поправки мого колеги із "Самопомочі" народного депутата Журжія, вони стосуються, власне, строку набрання чинності. Ми, власне, зазначаємо, що цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування. А колега Журжій пропонував надати 6-місячний строк, протягом якого аби ці державні органи всі суміжні контролюючі підключилися до порталу "єдиного вікна". Але ви знаєте, у Митному кодексі було таких кілька ітерацій, що надавався строк там 5 років для переходу на електронне декларування, і він ніколи не виконувався. Тому ми вирішили більше не іти на поводу у цих суміжних контролюючих органів, які ніколи не будуть виконувати вимоги законодавства, і ми вирішили зазначити, що закон набирає чинності одразу і відповідно всі зміни в їх профільні закони також набирають чинності одразу, але у них є строк протягом півроку, щоб приєднатися до "єдиного вікна". Інакше їх документи просто не будуть…

також через строк вступу в силу цього законопроекту. Також хочу висказати велику подяку пану Журжію за плідну співпрацю в написанні цього законопроекту. Більшість правок, поданих Журжиєм, було враховано або редакційно враховано і лише три відхилено. Я дякую за плідну співпрацю всіх тих… всіх депутатів, які приймали участь в написанні цього законопроекту. Дякую. І вам дякую. Можна тільки погодитись з тим, що, коли комітет ретельно працює з авторами, то ми отримуємо доопрацьований законопроект до другого читання, який об'єднує залу. Голосуємо? В нас ще багато поправок, я б з радістю, але маємо не порушувати Регламент. І тому на вимогу депутатів від "Самопомочі", які представляли поправки 62 і 63, ми зараз будемо їх по черзі ставити на голосування. І нагадую, що комітет їх відхилив, мотивуючи свою позицію тим, що ці новели були закладені

35 – за. Поправка відхиляється. Наступна 63 поправка. Так само вона була врахована, на думку комітету, і згідно позиції комітету в 61 поправці, але автори наполягають. Прошу визначатися.

Отже, ця поправка відхиляється. Ми рухаємося далі. 69 поправка, Дирів, Сажко, Дзюблик, Ленський, Рибак. Колеги не наполягають, вони задоволені тим, як законопроект як законопроект доопрацьовано до другого читання. 68 поправка. Будь ласка, пані Остріковій увімкніть мікрофон. Прошу вас. 13:28:22 ОСТРІКОВА Т.Г. Шановні колеги, поправка 68 авторства народних депутатів Кришина, Южаніної, Острікової, на мою думку, є також однією з найвизначніших норм, які запропоновані цим законопроектом. І вона нам говорить, ну, фактично це революційна зміна, тому що вона нам говорить, що ми прибираємо радіологічний контроль, який здійснювали раніше екологи, фактично нічого не здійснюючи в пунктах пропуску, і передаємо ці повноваження Державній прикордонній службі. І лише у разі, якщо буде спрацювання відповідних мобільних пристроїв що той чи інший вантаж я би тому хотіла, щоби зараз шановний доповідач і представник комітету пан Кришин звернув увагу на цю поправку і на

Це зміни до Закону про охорону навколишнього природного середовища в частині здійснення посадовими особами Державної екологічної інспекції в пунктах пропуску через державний кордон України перевірки дотримання вимог законодавства про радіаційну безпеку. У разі виявлення посадовими особами Державної прикордонної служби України транспортних засобів та вантажів з перевищенням допустимого рівня іонізуючого випромінювання. Це дуже важлива правка, яка, з одного боку, вона захищає, з другого, це – дерегулююча правка. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення. При цьому пані Острікова не наполягає на голосуванні цієї поправки, але своє право згідно регламенту використала як автор для того, щоб ще раз донести принципові новели цієї поправки, шановні колеги. Наступна поправка 105 народного депутата Журжія, вона була відхилена.

пана Руслана, вони обидві стосуються… Вона є відхиленою. Ці обидві поправки стосуються змін в декрет Кабінету Міністрів про систему валютного регулювання і контролю. Ви знаєте, ми з вами минулого тижня проголосували, пленарного тижня проголосували законопроект і вже він є Законом про валюту і там скасували дію Декрету Кабінету Міністрів "Про систему валютного регулювання і контролю". Але цей декрет ще буде діяти півроку і саме тому ми вносимо до нього зміни, згідно з якими будь-які індивідуальні ліцензії, які будуть видаватися Національним банком України упродовж цих півроку дії декрету, вони також як дозвільний документ, мають бути в електронній формі, з використанням електронного цифрового підпису, покладені і наявні в "єдиному вікні", в цій інформаційно-телекомунікаційній системі, в цьому інформаційному веб-порталі це чисто технічна правка для того, щоб закон діяв в перехідний період. А 83 правку ми відхиляємо тому що ми… всі ці норми враховані в попередній правці. Дякую. Дякую. Тим не менш, 83 поправка не відхиляється, а навпаки вона врахована. 84-а – відхилена комітетом. Це ви обмовилися, безумовно. Але в той же час пані Острікова звернула увагу на відхилену 84 поправку і вимагає поставити її на визначення зали. Не вимагаєте. Добре. Вас задовольнило роз'яснення комітету. 87 поправка була відхилена. Так само, пані Острікова, будете брати слово? Будь ласка, представник комітету по 87 поправці, яка була відхилена. Ми відхилили цю правку, оскільки врахована 86 правка. Тому прошу підтримати рішення комітету. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, але в той же час ми ставимо на голосування 87 поправку. Прошу визначатись. Комітет її відхилив. Прошу визначатися.

За-20 Поправка відхиляється. Ми зараз на 87 поправці. Далі 88-а. Будь ласка, пані Острікова Шановні колеги, як ви бачите, ми закінчили поправки до Митного кодексу, і можна сказати, ми пройшли їх безболісно, окрім космічної діяльності і її підтримки, і змін до 319 статті, я думаю, ми до них повернемося. І зараз ми з вами ідемо вже по поправках до профільних законів, зокрема, 88 поправка стосується змін до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин". І вона якраз стосується того, щоб можна було більш лояльно завозити сорти рослин для дослідницькі зразки, з метою дослідницької діяльності. І я тому хочу зараз попросити шановного пана доповідача представника комітету пана Кришина, щоб він пояснив, яка буде процедура функціонування через механізм єдиного вікна саме імпорту сортів рослин з метою дослідницької діяльності. Дякую. 13:34:41 КРИШИН О.Ю. Дякую, Тетяно. Ми вносимо зміни до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" в частині внесення дозвільних документів для ввезення дослідних зразків сортів рослин до "єдиного вікна". Я прошу підтримати цю правку. Також у нас далі будуть такі ж правки, які вносять зміни до Закону про карантин рослин, це 89-а, 90-а, 91-а та 92-а. Прошу всі ці правки врахувати. Дякую. Дякую. В принципі, і комітет їх врахував і пані Острікова не наполягає на голосуванні, але вона звернула увагу колег на ті важливі новели, які комітет заклав при доопрацюванні закону до другого читання. Далі ідуть поправки 97, 99, от 101, які були відхилені. Чи будете їх презентувати? Будь ласка, пан Кришин 97 поправка, була відхилена епідеміологічного благополуччя населення". Відхилено з огляду на відсутність в законі такого поняття як "санітарно-епідеміологічний контроль". Дякую. Роз'яснення зрозуміло? Шановні колеги, прошу визначатись по поправці 97, вона була відхилена комітетом, але прошу залу визначитися.

вона є відхиленою комітетом. Я просто хотіла би звернути вашу увагу на неї, тому що Оксана Петрівна пропонувала фактично ввести державний санітарно… записати в закон державний санітарно-епідеміологічний нагляд при здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду товарів після їх випуску у відповідний митний режим. Комітет розглянув уважно цю поправку і ми це погоджували з Державною продспоживслужбою, з Міністерством охорони здоров'я. Ми знаємо, що готується великий комплексний законопроект Міністерством охорони здоров'я, який фактично і визначить європейські директиви, європейські норми в законодавство України про забезпечення санітарного благополуччя населення. Тому ми щоб не заважати тому великому законопроекту вирішили цю поправку відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, позиція комітету по 101 поправці? Прошу вас. 13:37:48 КРИШИН О.Ю. Також ми технічно врахували 98 правку тому ми відхилили правку 101. Дякую. Зрозуміло. Шановні колеги! Отже, комітет стверджує, що 101 поправка була відхилена тому що новели закладені в ній містяться в 98 поправці. В той же час ми ставимо на голосування 101 поправку, прошу визначитися.

і Острікової. Будь ласка, слово пані Отріковій. Зараз 105 поправка, Журжій, Острікова. Прошу. 13:38:34 ОСТРІКОВА Т.Г. Шановні колеги, як я вже сказала, ми зараз рухаємося по змінам до інших законів. Я зразу хочу зняти всі ваші можливі питання, ми не робимо там революції ні в санітарно-епідеміологічному нагляді, ні в ринковому нагляді, ні в будь-яких інших суміжних видах контролю до митного оформлення товарів. Ні, ми просто в ці закони записуємо те, що ці органи в разі видання ними дозвільних документів навіть якщо вони видають цей дозвільний документ у паперовій формі, вони з використанням електронного цифрового підпису цей же документ кладуть в єдину єдину систему, в "єдине вікно" на митниці. І тоді вже імпортер чи експортер не повинен бігти і доводити, що в нього є цей дозвільний документ. Тобто держава вже володіє цією інформацією в електронній формі. І от поправка Журжія 105 вона якраз стосується органу ядерної безпеки. Я хочу сказати, що наступна поправка 106 врахована і вона якраз стосується зауважень органу ядерної безпеки, які до нас офіційно надійшли і ми викликали… 30 секунд завершити дайте, будь ласка. ОСТРІКОВА Т.Г. І ми викликали ці зміни, які погоджені з органом по контролю за ядерною безпекою у 106 поправці, а саме, що "органи доходів і зборів здійснюють відповідні митні формальності, необхідні для пропуску через митний кордон України, випуску у відповідний митний режим радіоактивних матеріалів

Дякуємо за роз'яснення. Будь ласка, пояснення щодо 105 поправки, яку комітет відхилив від представника комітету, прошу. 13:40:25 КРИШИН О.Ю. Дякую. Правкою 104 ми внесли зміни до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" тому ми правку 105 просто відхилили, що в цьому законі вона дублює і вона не потрібна. Дякую. Дякую за роз'яснення. Колеги, отже комітет наполягає на тому, що новели закладені у поправці 105 вони враховані в 104-106 поправках і тому технічно комітет відхилив 105 поправку. Ну, в той же час ми ставимо її на голосування, аби зала визначилася щодо 105 поправки. Будь ласка.

110 поправка, шановні колеги, авторства народних депутатів Кришина, Южаніної, Острікової, вона якраз нам пропонує визначити, що "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері, вносить до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронного документу, засвідченого електронним цифровим підписом, видані дозволи, а також інформацію про їх анулювання…". тому, відповідно, і в 110 поправці ми визначаємо про те, що випуск у вільний обіг на митній території видавничої продукції, що має походження або виготовлена (ввозиться) з території держави-агресора для розповсюдження на території України, здійснюється органами доходів і зборів на підставі відповідного дозволу, отриманого від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує політику в інформаційній сфері з використанням механізму "єдиного вікна". закон, згідно з яким продукція книжкова, видавнича, яка ввозиться з території держави-агресора, підлягає дозвільним процедурам. Так от, щоб ці дозволи у паперовій формі Завершуйте. Дайте, будь ласка, 30 секунд. походженням з Російської Федерації, ми просто пропонуємо, щоби це також було через використання механізму "єдиного вікна": є дозвільний документ – будь ласка, покладіть його в електронній формі в єдине вікно, яке функціонує в органах доходів і зборів. Дякуємо за роз'яснення. Будь ласка, представнику профільного комітету слово. Прошу вас. 13:43:21 КРИШИН О.Ю. Дякую. Ми врахували цю правку на комітеті. Ми цією правкою вносимо зміни до Закону України "Про видавничу справу" в частині використання органом доходів і зборів дозвільних документів на ввезення в України видавничої продукції, отриманих через "єдине вікно" для здійснення митних формальностей. По духу законопроекту це дуже гарна правка, прошу її врахувати. Дякую. Дякую. Отже, пані Острікова не наполягає тут на голосуванні, вона дала роз'яснення щодо цієї новели. І, колеги, я хочу звернути вашу увагу, що, по суті, сьогодні рухаючись так ретельно по поправкам, ми маємо можливість і ознайомити залу відносно цього важливого законопроекту, допрацьованого до другого але також і глядачі, і слухачі каналу "Рада", які уважно відслідковують зміни до Митного кодексу, що стосуються запровадження "єдиного вікна" і саме вдосконалення роботи митниці, мають можливість зараз, під час обговорення нами цих поправок зрозуміти про ці зміни, які ми пропонуємо з вами як парламент зафіксувати в Митному кодексі. А наступна – поправка 118, будь ласка, пані Острікова. Шановні колеги, поправка 118 авторства народних депутатів Кришина, Южаніної і Острікової також нам говорить про те, що міністерство вносить до Єдиного державного інформаційного веб-порталу "єдине вікно" для міжнародної торгівлі у формі електронного документу, засвідченого електронним цифровим підписом, видані ліцензії на імпорт не пізніше 24 годин з дня видачі таких ліцензій. Як я вам казала, ми рухаємося по змінам до інших законів і в даному разі ми запропонували ці зміни в Закон України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту". Ви знаєте, що МЕРТ видає певні ліцензії на імпорт імпорт товарів, визначених в законодавстві, і тому, якщо відповідний товар підлягає, його імпорт чи експорт ліцензуванню, то ми також записуємо в профільний закон про те, що така ліцензія має бути в електронній формі наявна в державних електронних базах даних і саме в "єдиному вікні" на митниці, що... ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення. Тут пані Острікова не наполягає на голосуванні. Вона тільки брала слово для роз'яснення поправки. Рухаємося далі. 126 поправка, яка була відхилена. Будь ласка, пані Острікова, презентуйте нам поправку 126. 13:46:02 ОСТРІКОВА Т.Г. Шановні колеги, 126 поправка народного депутата Оксани Петрівни Продан. правильна за своїм змістом, тому що пропонується "санітарні, фітосанітарні заходи…" такі слова замінити словами "державний санітарно-епідеміологічний контроль, санітарні, фітосанітарні заходи щодо". Але з самого початку пан Кришин, доповідаючи зміни, поправку номер 2, сказав про те, що ми вводимо в Митний кодекс поняття "заходів офіційного контролю", де ми розкриваємо, що це таке: це фітосанітарний контроль, це ветеринарно-санітарний контроль, державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, що проводяться згідно з законодавством України. І це визначення завдяки нашому комітету уніфікація проведена в усіх законодавчих актах. І Оксана Петрівна Продан при розгляді законопроекту до другого читання погодилася з тим, що, виходячи з викладеного, її поправка має бути відхилена. Дякуємо за роз'яснення поправки, яку комітет відхилив. Будь ласка, слово представнику комітету все-таки щодо, чому комітет відхилив цю поправку. 13:47:19 КРИШИН О.Ю. Ми відхилили ці правки, оскільки були враховані правки: 2, 124 і 125. Також ми відхилили, по тій же самій причині ми відхилили правку 130… Да, 130-у. Все. 130-у і 126-у. Дякую. Прошу підтримати рішення комітету відхилити ці правки. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, комітет наполягає на тому, що ці правки можна відхилити, тому що навели враховані в інших поправках. В той же час ми ставимо на голосування 130 поправку. Будь ласка. За-16 Поправка відхиляється. Наступна – 133 поправка. Будь ласка, пані Острікова, вам слово. Ця поправка була відхилена так само. 13:48:21 ОСТРІКОВА Т.Г. Шановні колеги, якраз це я вже пояснювала при розгляді попередньої поправки, щоб ми з вами правильно розуміли. Поправка Оксани Петрівни Продан також стосується санітарних, фітосанітарних заходів, вона пропонує замінити державний санітарно-епідеміологічний контроль, санітарні, фітосанітарні заходи. Але поскільки ми врахували поправки номер 2, номер 124 та номер 132, де ми визначили, що таке заходи офіційного контролю, ця поправка може бути відхилена. Тут немає в нас ніякої дискусії з шановною пані Продан, немає ніяких розбіжностей. Ми знайшли правильне формулювання і погодили його з усіма контролюючими суміжними до митниці державними органами. Дякую і прошу цю поправку не підтримувати. ми маємо визначитися, чи залишати ще раз ці новели, враховуючи поправки, які я зараз буду по черзі ставити на голосування. Отже, 133 поправка, прошу визначитися. Комітет відхилив, але я залу прошу визначитись. За-15 Поправка відхиляється. Наступна 135 поправка. Так само прошу визначитися, колеги.

За-14 Поправка відхиляється. Наступна 139 поправка. Комітет її відхилив. Прошу визначитися. За-13 Поправка відхиляється. 140 поправка. Будь ласка, пані Острікова, вам слово. Шановні колеги, 140 поправка авторства народних депутатів Кришина, Южаніної, Острікової стосується дуже важливих змін в Закон України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України". І ми з вами знаємо, що єдиний збір встановлюється щодо транспортних засобів як вітчизняних, так і іноземних власників, які визначені в статті 5 цього закону, які перетинають державний кордон. І я тому хотіла би звернутися зараз до шановного пана доповідача, пана Кришина. Чи ми тут не вводимо, не збільшуємо, не зменшуємо розмір цього збору? Чого саме стосуються ці зміни, щоб зняти будь-які застереження можливі у колег, що це виключно стосується, ну, власне, таких регуляторних процедур, а не зміни порядку нарахування і обчислення, і розподілу самого збору? О.Ю. Дякую за запитання. Це абсолютно редакційна правка до Закону України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України". Ця правка пов'язана із запровадженням терміну, підкреслюю, терміну "заходи офіційного контролю". Це чисто технічна, редакційна правка. Дякую. Отже, пані Острікова не наполягає на голосуванні по 140 поправці. Але вона зараз нам представила свою позицію щодо цієї поправки і вона не наполягає при цьому на голосуванні. За що вам дякуємо. Тому що ми рухаємося далі, шановні колеги, для того, щоб мати можливість цей закон прийняти. У нас є наступна поправка 142. Будь ласка, пані Острікова, вам слово. 13:52:32 ОСТРІКОВА Т.Г. Шановні колеги, це така ж сама, аналогічна поправка народного депутата Оксани Петрівни Продан щодо заміни

немає ніякого конфлікту. Але можна поставити на підтвердження. І я пропоную поправку 142-у народного депутата Продан відхилити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, роз'яснення комітету. Комітет відхилив цю правку, оскільки була врахована правка 141, я це підтверджую. Тому можна поставити її зараз на підтвердження. Позиція зрозуміла. Отже, колеги, поправка номер 142, яку ми зараз обговорюємо, комітет її відхилив. свою позицію комітет мотивує тим, що ці норми закладені в інших поправках. В той же час ми ставимо на голосування 142 поправку, аби сесійна зала визначилася. Прошу визначитися. 14 "за", поправка не враховується. Наступна – 143-я. Народний депутат Острікова, будь ласка. Дякую. Поправка 143 авторства народних депутатів Кришина, Южаніної, Острікової теж стосується єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску щодо транспортних засобів вітчизняних та іноземних власників. Але також щоб зняти будь-які запитання, запитання, які можуть виникнути в колег чи в підприємців, чи у власників даних транспортних засобів, я би хотіла, щоб нам зараз шановний пан доповідач роз'яснив більше детальний зміст цієї поправки, що це не стосується збільшення ставок чи зменшення, чи якогось іншого порядку розподілу. Але, якщо ми з вами, колеги, говоримо про те, що уповноважені органи в пунктах пропуску через державний кордон здійснюють фітосанітарний і ветеринарно-санітарний та державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, що не перевищує розмір плати за проведення перевірки документів на товари, транспортний засіб, контейнер, то ці такі, скажімо так, види послуг від державних органів також мають бути включені в єдиний збір і додатково підприємцями оплачуватися не мають. Дякую. Дякую, Тетяно. Ні, це виключно узгоджуюча правка. Ми узгоджуємо норму Закону України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України"

мені видається, пора вже призупиняти нашу жваву дискусію. Давайте ми узгодимо, на якій правці ми продовжимо завтра. 144-а, так? Продан. Отже, завтра ми розпочнемо роботу по закону на 144 правці. Я прошу Апарат зазначити, на якій правці ми завершили роботу. І, колеги, теж хочу вам повідомити, що завтра ми розпочнемо день… 144-а. Розпочнемо день з продовження розгляду проекту Закону 7010. Я прошу доповідача о 10 годині ранку бути відразу на робочому місці. І теж хочу повідомити, що сьогодні о 15 годині у сесійній залі Верховної Ради України відбудуться парламентські слухання на тему: "Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату". Прошу всіх бажаючих, тих, хто працює у профільних комітетах, взяти участь у парламентських слуханнях. І таким чином ранкове засідання Верховної Ради оголошую закритим. Завтра о 10 годині запрошую всіх у зал для продовження нашої роботи. Бажаю всім плідної роботи у комітетах. Я знаю, багато важливих законопроектів. Ми маємо ще завтрашній день і тиждень пленарний, і нам важливо буде сконцентруватись, щоб ми максимально ефективно провели цей час. Дякую вам. До завтра.